Papuga.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača Nikole Selakovića, ministra pravde i državne uprave, pozvao da sednici prisustvuju i: dr Danilo Nikolić i Neđo Jovanović, državni sekretari u Ministarstvu pravde i državne uprave, Ljiljana Blagojević, Jovan Ćosić i Zlatko Petrović,

ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Mujo Muković, Srđan Miković, Riza Halimi, Čedomir Protić, Stefan Zankov, Zoran Anđelković, Bojana Đorđević, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Ninoslav Girić, Bajro Gegić, Enis Imamović, Radoslav Komlenović, Mirna Kosanović, Biljana Hasanović Korać, Teodora Vlahović, Dragan Marković, Petar Petrović, Nevena Stojanović, Vojislav Vujić, Zoran Vasić, Đorđe Kosanić, Zlata Đerić, Aleksandar Senić, Dubravka Filipovski, Konstantin Arsenović, Miroslav Markićević, Velimir Stanojević, Miodrag Đidić, Milica Drobnjak, Srđan Spasojević, Zoltan Pek, Arpan Fremond, Laslo Varga, Balint Pastor, Elvira Kovač, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Mirko Čikiriz, Olgica Batić, Đorđe Milićević, Miroljub Stojčić, Milanka Karić, Dragomir J. Karić, prof. dr Janko Veselinović, Borislav Stefanović, Radoslav Milovanović, Srđan Milivojević, Dejan Nikolić, Nenad Konstantinović, Nebojša Zelenović, Branislav Krekić, Mladen Grujić, Snežana Paunović, Miletić Mihajlović, Slavoljub Vlajković, Milanka Jevtović Vukojičić, Tanja Radovanović, Milan Kovačević, Suzana Spasojević, Zvonimir Stević, Saša Dujović, Ivana Dinić,

Miroslav Petković, Donka Banović, Judita Popović, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Kenan Hajdarević, Srđan Dragojević i Slavica Saveljić, kao i amandmane Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.Vlada nije prihvatila amandman.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.Vlada nije prihvatila amandman.Da li neko želi reč?

Hvala vam, gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, vidim da i Vlada i odbori nisu prihvatili moje amandmane, čime se dovode u prilično težak položaj građani opštine Bujanovac, a naročito opštine Preševo.Ovim

Ona je sada postavljena u rangu već velikog broja opština koje imaju odeljenje prekršajnih sudova, a koje su manje od opštine Bujanovac čak do četiri puta. Ima opština sa 10-12 hiljada stanovnika, a u istom su rangu sa opštinom Bujanovac.Čak i prekršajne sudove, sudove za prekršaje imaju opštine koje su duplo manje. Na primer, opština Raška sa otprilike duplo manjem broja stanovnika od opštine Bujanovac.

Zatim, kroz Bujanovac prolazi Koridor 10 i sve su to faktori koji povećavaju priliv

faktor da je to multietnička opština sa većinskim albanskim stanovništvom i da i onako katastrofalno katastrofalno učešće Albanaca u pravosudni sistem i konkretno u sudu za prekršaje u Vranju, gde ima samo jednog sudije, nema prevodica,

da ovakav način sa dosadašnjom, trogodišnjom praksom pokazuje da s jedne strane se pogoršava učešće Albanaca, i to drastično u sudskom pravosudnom sistemu, a s druge strane se ne preduzimaju nikakve aktivnosti da se poboljša ta situacija. Tako da ne govorimo o ustavnom pravu da i Albanci imaju pravo

član 2. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanik Mujo Muković, zajedno, narodni poslanici Barjo Gegić i Enis Imamović, i narodni poslanik Srđan Dragojević.Da li neko želi reč? (Da.)Narodni poslanik Mujo Muković. Izvolite. Gospodine predsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja sam u načelnoj raspravi rekao glavne razloge zbog čega sam podneo na ovaj predlog zakona dva amandmana.Prvi amandman se odnosi na vraćanje Prekršajnog suda opštini Tutin koji je ona imala do 1. januara 2010. godine, kada je neuspelom reformom pravosuđa za vreme bivše Vlade taj prekršajni sud pretvoren u odeljenje Prekršajnog suda sa sedištem u Novom Pazaru.Ima mnogo argumenata koji idu u prilog ovome amandmanu. Po meni najvažnije to što je opština Tutin velika po površini, po broju stanovnika. Oko 37 hiljada stanovnika pre ispunjava uslove od mnogih opština koje su ovim predlogom zakona dobile prekršajni sud. Zatim, što je pogranična opština i što, ako već predlagač ovog zakona nije predvideo povraćaj osnovnog suda u opštinu Tutin, čini mi se da je trebalo imati više senzibiliteta prema ovom kraju i vratiti makar prekršajni sud u opštinu Tutin, obzirom da na teritoriji opštine Tutin postoji i zvanični granični prelaz Špiljani, da je veliki broj prekršaja čiji su počinioci zapravo često i strani državljani i da je tu vrlo često potrebno hitno postupanje.Zatim, opština Tutin se graniči osim sa Crnom Gorom u dužini od nekih 60 ima i administrativnu liniju i sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija oko 40 kilometara, takođe su tu prisutni brojni prekršaji.Ako tome dodamo i zvanične podatke o broju nerešenih predmeta, prosečnom broju predmeta u radu po sudu, zatim činjenicu da postoji adekvatna sudska zgrada, itd. Ako opštinu Tutin uporedimo sa nekoliko opština koje su dobile po Predlogu zakona prekršajni sud, a po svim kriterijumima ne ispunjavaju uslove koje opština Tutin ispunjava, ja smatram da je ovaj amandman opravdan, i nadam se još uvek da može biti prihvaćen.Istina, treba reći da postoji nekih pedesetak opština koje po ovom Predlogu zakona nisu dobili ni sudsku jedinicu, moram da budem pošten i da to kažem, i nemaju ni odeljenje Prekršajnog suda, ali ipak apelujem na ministra i predlagača zakona još jednom razmotre mogućnost da prihvate ovaj amandman. Hvala vam.

Ovo je priča o kojoj smo već razgovarali u načelnoj raspravi, ali konkretnih stvari.Dakle, mi smo ovim amandmanom tražili da se vrati prekršajni sud u Kosovskoj Mitrovici. Vi ste u Predlogu zakona izbacili iz ovog dela zakona sud u Kosovskoj Mitrovici i osnovni, i prekršajni itd.Šta itd.Šta ste vi uradi? Vi ste u prelaznim i završnim odredbama vašeg zakona koji ste predložili naveli da će ovi sudovi funkcionisati još do donošenja posebno zakona

do donošenja posebnog zakona koji će regulisati način funkcionisanja sudova na teritoriji KiM. Ako se ne varam to je tako rečeno.Međutim, ozbiljan problem tog vašeg rešenja u tome što on sadrži ključnu neustavnost. Naime, u članu 182 Ustava

članu 183. Ustava Srbije stoje koje su nadležnosti autonomnih pokrajina. U nadležnostima autonomnih pokrajina se nigde ne vidi mogućnost uređivanja sudova ili određivanja mreže sudova. To je isključivo u nadležnosti Republike Srbije prema rešenju iz člana 183.Zašto je predviđeno rešenje o suštinskoj autonomiji u članu 182? Zbog toga da bi možda jednog dana nekada, mogla i da se derogiraju rešenja ostala iz Ustava Srbije. Ali ona nisu derogirana, ne postoji način da vi u zakonu koji danas predlažete, da se pozivate na buduću normu, pretpostavljenu normu koja će možda jednog dana biti usvojena u Narodnoj skupštini, pa da iz toga crpite mogućnost da uređujete drugačije materiju sudova nego što to Ustav predviđa.Dakle, ako smo se ovde razumeli, a mislim da je ovo kristalno jasno, potpuno je jasno da nemožete izbaciti iz navođenja sudova Prekršajni sud u Kosovskoj Mitrovici, jer ako vam je stvarno namera da čekate neki zakon, u ovom slučaju to mora biti zakon koji se donosi po proceduri za promenu Ustava, da bi se ova materija eventualno drugačije rešila, onda ne vidimo smetnje da svi pobrojani sudovi ostanu u sadašnjem zakonu. Ako vam je to namera. Jer, svejedno jednog dana, ako se bude donosio poseban zakon koji reguliše suštinsku autonomiju, svejedno tada tim zakonom mogu biti derogirane pojedine odredbe sadašnjeg Ustava, jer njegov smisao i jeste u tome da je specijalna norma.Ako se to ne dogodi i ako je to ne izvesna buduća okolnost, ne znamo ni kada će biti, ni u kom obimu, ni na koji način, ne možete unapred ovo činiti. Nas ste onda grdili kada ste govorili o tome da je u pitanju refleksija na Briselski sporazum i rekli ste – nisam nigde spominjao Briselski sporazum, ne znam zašto pominjete Briselski sporazum. Sada ću vam reči zbog čega pominjemo sporazum iako ga vi niste pominjali.Vi ga ministre niste pominjali zbog toga što vam to ne odgovara, a u tački 10. prvog Sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine stoji sledeće – sudke vlasti biće integrisane i funkcionisaće u okviru pravnog sistema Kosova. Apelacioni sud u Prištini će uspostaviti veće koje će biti sastavljeno od većine sudija kosovskih Srba koje će biti nadležno za sve opštine u kojima su Srbi većinsko stanovništvo itd.Dakle, predviđa se integrisanje sudova u sistem Kosova. Vi ste, ne vi nego vlast SNS je izjavila i do sadašnja koalicija, a inače je Ivica Dačić kao premijer bio najotvoreniji do sada do sada jer je rekao pred svima nama da je Kosovo izgubljeno i šta imamo oko toga da se bavimo, na određeni način.U diskusijama, o predlozima koje dajete ne dajete dovoljno jasna i prirodno logična obrazloženja za građane Srbije i za nas narodne poslanike zbog čega neka rešenja nalaze mesto ili ne nalaze mesto u ovom zakonu. Vi ste iz popisa sudova izbacili kosovske sudove u prethodnom delu zakona. Napravili ste kaučuk prelaznu normu zato što hoćete da budete prema Briselskom sporazumu koji je za vas očigledno veći od zakona i Ustava ove zemlje. To je ono na šta vam mi ukazujemo sve vreme i gde vi izvrćete činjenice i ono što govorimo za onom govornicom i u svom odgovoru, za koji mislite i imate prava po Poslovniku da ga beskrajno obrazlažete, pokušavate da zavrtite mozak onima koji su ušli u ovu raspravu i da prikažete kako mi pričamo nešto što nema veze.Ovo očigledno ima veze i očigledno je u pitanju protivustavnost na koju smo vam ukazali. Ako imate imalo političkog

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, podneo sam amandman kojim sam predložio da se ne ukinu sudske jedinice

Rejkovcu, Novoj Crnji, Batočini, Rači, Varvarinu, Blacu, Krupnju, Ljigu, Svrljigu, Bačkom Petrovcu, Beočinu, Žablju, Temerinu, Titelu, Alibunaru, Kovačici, Ćupriji, Babušnici, Beloj Palanci, Žabarima, Arilju, Kosjeriću, Novoj Varoši, Irigu, Pećincima, Adi, Kanjiži, Apatinu, Odžacima, Lajkovcu, Čajetini, Guči, Bogatiću, Vladimircima i Koceljevi.Nešto Koceljevi.Nešto više od 40 sudskih jedinica Predlogom zakonom se ukida. Apsolutno mislim da to nije prihvatljivo za građane Srbije. Smatram da je bolje da putuju sudije a ne građani, jer su mnogo veći troškovi ako putuju građani, a ne ako putuju sudije.Sa druge strane, vaš argument vezan za troškove apsolutno ne stoji, jer ste povećali troškove i putovanja i troškove

argumenata zašto se u ovim opštinama ukida. Isto kao što ste ukinuli bez argumenata nešto više od 40 sudskih jedinica, danas smo na Odboru za pravosuđe

Sada se naravno postavlja pitanje, pošto smo vratili sudsku jedinicu u Topolu, zašto smo vratili sudsku jedinicu u Topoli a nismo u Batočini? Sudska jedinica u Batočini je prošle godine imala 12.000 predmeta. Pokriva opštine Batočinu i Lapovo, sve od autoputa odakle je Batočina do Jagodine i ima više predmeta prema mojim informacijama nego Rača i Topola zajedno. Mi smo dali Topoli a nismo dali Batočini.Ponovo napad i ne znamo zašto. Zašto smo vratili, ne znam, u Kovačicu a nismo u Alibunar? Ne znam uopšte kome je palo na pamet da se ukida sudska jedinica u Ćupriji koja uopšte nije mala, a sada smo vratili Ćupriju. Mi smo 10% nepravdi ispravili danas na odboru, a 90% nepravde je ostalo i dalje i građani neće moći da ostvaruju svoja prava u tim opštinama.Bio je jedan argument da će biti manje posla kada prorade notari. Slažem se, ako bude manje posla u vanparnici kada prorade notari koje ste odložili na više od godinu dana, onda možemo da razgovaramo tamo gde nema potrebe i da sudske jedinice ne bude. Ovako, napamet određivanje smatram da nema nikakvog smisla i vidi se kada je nešto napamet da je isključivo politički motivisano. Politički je motivisano to da Šabac ide u Novi Sad u apelaciju, a ne u Beograd. Politički je motivisano da se ukine 19 sudskih jedinica u Vojvodini i politički je motivisano da imamo sud u Surdulici a ne u Vladičinom Hanu iako svi kriterijumi govore o tome da u Vladičinom Hanu ima mnogo više potrebe za sudom jer ima više predmeta, više sudija i svi racionalni argumenti govore u prilog Vladičinog Hana.Danas na Odboru sam imao priliku da čujem – biće sud u Surdulici, ali će biti odeljenje krivično pa će sva krivica biti u Vladičinom Hanu. Zašto je onda sud u Surdulici a nije u Vladičinom Hanu ako će se suditi u Vladičinom Hanu?Molim vas još jednom da razmislite. Imali smo polemiku i o opštinama Kanjiža i Ada. Nije odbor napravio nikakav amandman. Tehničke mogućnosti ne postoje više da se menjaju amandmani, da se rade ispravka niti da odbor podnosi amandmane, a mislim da bi trebalo da rešimo to da Ada ipak ima sudsku jedinicu i da Kanjiža ima sudsku jedinicu, jer postoji izuzetna potreba za tim.

ono što je kolega Konstantinović uradio da je praktično pokušao da jedan veliki napor uobliči u amandman da bi se izbegle loše posledice Predloga zakona.Govorim

određena korekcija da Osnovni sud u Pančevu je za teritoriju opštine Alibunar, Kovačica i Opovo za grad Pančevo sa sudskom jedinicom u Kovačici. Međutim, tu je samo delimično ispravljena greška

nije za držanu ništa teško da ima još jednu sudsku jedinicu.Koristim priliku da ukažem na određene stvari koje se tiču područja sudova. Kada smo gledali područje Južnog Banata, više područje Južnog Banata nije onakvo kakvo je bilo do sada opredeljeno. Još jednom ukazujem svima pošto raspravljamo o teritoriji, činjenica je da za područje Kovina prekršajni sudovi idu prema Pančevu, odnosno sudovanje u privrednim sporovima ide prema Pančevu, a sudovanje u osnovnim sudovima ide prema Smederevu. Smederevo je izgubilo Smederevsku Palanku i Veliku Planu, ali je dobilo Kovin.Mene samo interesuje kada se u ataru između Pančeva i Bavaništa desi krivično delo i izađe policajac koji treba da utvrdi da li se radi o krivičnom delu ili prekršaju, pa ukoliko je na granici kovinske opštine i pančevačke u ataru, tri metra na teritoriji Kovina onda će eventualno prekršajnu prijavu pisati prema Prekršajnom sudu u Pančevu, a krivičnu prijavu prema Osnovnom sudu u Smederevu i na lice mesto izlazi policajac iz Policijske uprave Pančevo, a ako se radi o krivičnom delu onda je potrebno da dođe tužilac tužilac iz Smedereva.Naročito je interesantno kod tužilačke istrage, gde je izuzetno podvučena potreba izuzetno dobre saradnje između tužioca i policijske uprave, jer sada nemamo istražnog sudiju, sada i to praktično pada na teret tih koji treba da odgovore izazovu. Mi smo do sada imali jasno razgraničen Južni Banat na polovini mosta, pa se zna gde je granica, a sada ćemo imati situaciju da se na samom terenu neće znati. po pitanju samog tog područja, opet moram da kažem da, kada se prati izvršenje krivičnog dela, ukoliko dolazi na području samog grada Pančeva, Bavanište je prvo selu u pravcu Kovina, postaviće se pitanje sve ovo što vam kažemo, što je gospodin Konstantinović vrlo sadržajno dao u svom amandmanu i što mi govorimo iz prakse, ozbiljno prihvatite, ozbiljno razmotrite. Jer, neverovatno je da 180 amandmana bude podneto i da do današnjeg odbora ne bude prihvaćen ni jedan amandman. Ovog trenutka nemamo čak ni potvrdu da će Vlada prihvatiti ni amandmane odbora. Nadam se da će prihvatiti, ali toliki broj poslanika se toliko trudio da popravi situaciju i od 180 amandmana ni jedan ne valja.Da li mi narodni poslanici nismo u pravu ili neko drugi nije u pravu kada nam daju ovakav predlog zakona? Sada ja vas pitam, narodne poslanike, i ukoliko hoćemo da prihvatimo takav predlog gde se praktično ni jedan vaš predlog ne prihvata, mislim da se na taj način devalvira ozbiljan rad narodnih poslanika na pokušaju popravljanja zakona. Hvala. Poštovani predsedniče Narodne skupštine dr Stefanoviću, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, sve što ova Vlada donese u ovo zdanje pred narodne poslanike, sve je u stvari samo kukavičije jaje. Nema tu ni želje, ni volje da se bilo šta reformiše.Slušao sam vas jutros, gospodine ministre, u jutarnjem programu RTS, novinarka vas pita za reformu pravosuđa, vi prvo čestitate građanima na uspešnim izborima u Kosovskoj Mitrovici, ne kažete pri tome da je taj najveći uspeh rezultirao nošenjem kutije u Kosovo Polje, jer OEBS nema poverenja da ste sposobni da izbrojite glasove. I onda suda u Kosovskoj Mitrovici više nema, ali nažalost nema ni sudskih jedinica tamo gde je trebalo da ih ima i gde ih je bilo. Bitno smanjujete pristup građana Republike Srbije sudskim jedinicama i sudovima, povećavate troškove suđenja, jer će advokati, porotnici, oni koji se sude u parničnom postupku morati da putuju u udaljena mesta, sudije će morati da putuju i to nikako ne približava institucije Republike Srbije građanima, naprotiv, čini im još otežanijim uslove da pristupe pravdi i da pravdu zadovolje.Nažalost, moram da govorim o nekoliko drastičnim primera.

Slovaci koji su dali nemerljiv doprinos razvoju Srbije, Slovaci koji su dali prva četiri direktora u Karlovačkoj gimnaziji, koji su i te kako mnogo zadužili Republiku Srbiju, ostaju bez sudske jedinice u Bačkom Petrovcu i moraće da putuju u udaljena mesta da bi zadovoljili pravdu. Izvinjavam se svojim prijateljima Slovacima, svim onim ljudima u Bačkom Petrovcu koji su me uvek prijateljski dočekali, što uprkos činjenici da je opština spremna da da i zgradu gde bi se održavala suđenja, nažalost nemamo razumevanje ove Vlade i to je kažnjavanje Bačkog Petrovca zato što nije podržao Tomislava Nikolića. To je kazna sa mesta: Sram vas bilo.)… i sram vas bilo, a ne mene, jer ja im ne ukidam sud, nego vi, što mi dobacujete. Sram vas zbog toga bilo, prema toj etničkoj zajednici, koja je dala nemerljiv doprinos razvoju Srbije.Žao mi je što Guča neće imati sudsku jedinicu, što niste uvažili činjenicu da se mesta zajednica Guča nalazi u opštini Lučani i da oni, da bi otišli do Ivanjice, moraju da pređu nekoliko desetina kilometara, gde nema ni autobuske linije, gde nema ni mogućnosti da se iz Jelendola prebace drugačije, nego moraju da idu preko Požege, Požege, Arilja, pa tek onda za Ivanjicu, što je za neke ljude gubitak celog dana.Nažalost, naše pravosuđe ovako traljavom reformom pravosuđa od strane Vlade, najgore od dolaska južnih Slovena na Balkan, naše pravosuđe nije samo dotaklo dno, ovakvom traljavom reformom dotaklo je dno dna. Kada vi ovo dno dna proglašavate najvišim osvojenim vrhom i najvišim dometom ove instant Vlade, kada se vrhovne institucije srozavaju na ovakav način, kada vrh postaje dno, onda nam je dno još dublje i onda ponovo tonemo u onaj bezdan bez dna, gde ste nas gurnuli za prošlog mandata, tokom 90-ih godina, kada ste uništili svaku instituciju koje ste se dotakli, gde nije ostao kamen na kamenu posle vaše vlasti, gde smo muke imali samo grobove da prebrojimo, a kamoli pravdu da zadovoljimo.(Narodni ne umete da govorite, probajte bar da naučite da ćutite, nije teško. Što bi rekao Aleksandar Vučić – ja vas nisam prekidao dok ste ćutali.Ja

da shvatite da pravosuđe nije vaša igračka, da Srbija nije vaša igračka, da ako niste imali igračke u detinjstvu, da se ne igrate sada sa institucijama ove zemlje, jer je to vrlo opasno i pogubno za budućnost ove zemlje. Zato vas molim da se uzmete u pamet, da još jedanput razmotrite amandmane DS i amandmane mnogih poslanika vladajuće većine, jer oni treba da se vrate u svoja mesta u kojima žive. Ja ću uvek ponosno da odem u Bački Petrovac i da im kažem – izvinite, kada DS ponovo preuzme odgovornost za upravljanje ovom zemljom, imaćete sudsku jedinicu. Ja ću uvek moći da se vratim u Guču, a vi vidite kako ćete pred te ljude. Hvala.

ono što je ostalo kao problem jeste veliki broj opština u Šumadiji. Imate opštinu Rača, opštinu Batočina koju je pominjao i moj ali u Batočini, na teritoriji od 216 kilometara kvadratnih, 13.000 stanovnika, postoji potreba makar za sudskom jedinicom. Postoje i uslovi, u smislu prostorija, ali pre svega treba znati, poznavati Srbiju i poznavati Šumadiju. Šumadija jeste prilično ugrožena, jedna opština u kojoj je 90% stanovništva seosko, koja je potpuno naslonjena na teritoriju Topole, normalno bi bilo da je okrenuta ka ka samoj opštini Topola, ne ka Kragujevcu. Do Kragujevca ide 40 kilometara puta, veoma lošeg puta nažalost, nismo na to naravno ponosni, ali veliki broj stanovnika Rače gravitira upravo u Topoli. Šta bi bio problem da se napravi jedna sudska jedinica koja bi bila izvedena iz tog suda?Zaboravili ste sud koji je osnovan još 1806. godine, za vreme Vožda Karađorđa u Topoli.

ali i političkih uslova koji su preduslov za donošenje ovakvih zakona. Ako je to čista matematika, pa ste precrtali pola opština u Srbiji, onda je to nešto na šta mi skrećemo pažnju kao veoma loše.Opština Rača, kažem još jednom, nužno mora biti okrenuta ka Topoli. Opština Batočna koja ima veliki priliv, zahvaljujući pre svega DS, veliki priliv stranih investicija. Postoji ogromna potreba, pokazuje i broj predmeta, za postojanje jedne sudske jedinice. Zahvaljujem. Onda neko ne zna da čita. Jer, da zna da čita, onda bi pročitao Predlog zakona i video da je Predlogom zakona predviđeno da u Topoli postoji sudska jedinica. Nažalost, više u Topoli ne živi toliko ljudi da tu može da bude sud, ali u toj sudskoj jedinici će se suditi kao i u svakom drugom sudu. Dakle, ne više kao što je danas, da mogu da se sude samo parnični predmeti, već i krivični kada za tim postoji potreba.Zaista mogu da razumem sve, mogu da razumem da i neko iz lokalno-političkih, neko iz makro-političkih razloga zahteva nešto, ali budite do te mere korektni pa čitajte onako kako u zakonu piše. U zakonu piše – osnovni sud u Aranđelovcu sa sudskom jedinicom u Topoli. Ko je zaboravio Topolu? O čemu pričate? Sud u Topoli treba da postoji. Između ostalog, naveli ste posle i jedan od razloga zašto.Ako će se ta sudska jedinica, u kojoj će ako ovi zakoni budu usvojeni u ovakvom obliku, ako će se ta sudska jedinica u odnosu na sud razlikovati samo po tome što nema predsednika suda i nema svoje prateće administrativne službe, a u poslu koji rade sudije biće identična mestu u kome je sedište suda, ne vidim onda kako to onaj koji propagira makar i nominalno smanjenje troškova sada predlaže njihovo povećanje.Dakle, Predlogom zakona koji je ovde razmatran u načelu predviđeno je da se u Topoli nalazi sudska jedinica. Ono što je odbor svojim amandmanom izmenio jeste što je opštinu Rača doveo pod nadležnost osnovnog suda u Aranđelovcu i što će stanovnici opštine Rača moći da idu u Topolu. Zato što je Rača tradicionalno gravitirala Topoli i to je sve u redu. U redu je što ste rekli, ja to prihvatam i poštujem, ali ne mogu da poštujem da kažete da je Topola zaboravljena i da se ovim amandmanom navodno vraća sudska jedinica u Topolu. Ne, ona je u Predlogu zakona bila kao takva navedena.

svedok toga šta znači kada se neke opštine bore za institucije. Ja sve vreme govorim o sudu, a ne o sudskoj jedinici. Mi govorimo o tome da ste uspeli jednu stvar koja ima i duboku tradiciju i poštovanje…Ako je problem za državu Srbiju predsednik suda u Topoli, smislu, u smislu toga da će smanjenje troškova time što ćemo smanjiti jednu platu predsednika suda u Topoli napraviti jednu poruku građanima Topole, koji danas imaju strašan problem da se dovezu do Beograda… Vi ne znate ni koje probleme, maltene egzistencijalne prirode u 21. veku nadomak glavnog grada imaju građani ove opštine.Najlakše je reći – ne, ništa vam nismo oduzeli, ništa nismo promenili, biće vam pristupačan sud, biće sve to isto kao što je nekada bilo. To jednostavno nije istina niti za građane opštine Rača, ni opštine Batočina, a sigurno da danas nije lako ni građanima opštine Lapovo.Ukoliko imamo predsednika iz Šumadije i čoveka koji nastavlja da zapravo koordiniše i pomaže ovu Vladu koja je za Šumadiju za godinu i po dana uradila toliko malo, da mi danas nemamo nijednu jedinu investiciju u Šumadiji, da imamo gašenje svih institucija uz najrazličitija obrazloženja, to je nešto što je rezultat Vlade u kojoj ste i vi ministar. Očigledno ste samo upali u jedan sistem koji Šumadiju dovodi u situaciju da mora da povećava sve svoje troškove da bi obezbedila osnovnu egzistenciju.

dame i gospodo narodni poslanici, osetio sam potrebu da kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a i u ime poslaničkog kluba Jedinstvena Srbija kažem nekoliko reči o amandmanima koji su do sada a i o amandmanima koji će biti u buduće razmatrani, jer uglavnom se svode na isto.Mi dolazimo iz različitih sredina, malih, srednjih i velikih opština i svi na svoj način želimo da opština iz koje dolazimo dobije, ako ne može sud, bar sudsku jedinicu. Međutim, ono što je Odbor imao u vidu kada je predložio ove amandmane, u kojima ima mnogo amandmana različitih poslaničkih grupa, odnosno poslanika pripadnika različitih poslaničkih grupa, pa su jednostavno obuhvaćeni ovim amandmanima koje je dao Odbor. Ovde se pominju neke opštine, a neke se izgleda zaboravljaju zato što nemaju poslanike ovde u Narodnoj skupštini. Recimo, pominje se opština Batočina, a niko neće da pomene opštinu Knić. Knić. Pominje se da treba Guča da dobije sudsku jedinicu. Pitam, po čemu je Guča značajnija od Gruže koja pripada opštini Knić, po broju stanovnika i po nekim značajnim istorijskim momentima tome, budimo realni. Do sada smo imali jednu mrežu sudova i javnih tužilaštava koja je pokazala u praksi da nije dala najbolje rezultate. Sa druge strane, hajde da se okrenemo nekim drugim stvarima, da sprečimo da nam se Srbija prazni, da neke ruralne opštine imaju malo više stanovnika pa će imati i veći broj sudskih sporova, odnosno mogućnosti da se tamo zapošljavaju sudije u tim sudovima, pa ćemo naknadno formirati i sudske jedinice i sudove, ako to bude potrebno. Nemojmo samo da gledamo ovaj Predlog zakona ovakav kakav je. On je sigurno bolji nego što je bio dosadašnji. Ne bih ulazio u ocenu da li je reforma od pre tri-četiri godine bila uspešna ili nije, to su najbolje pokazali građani koji su se mahom izjasnili da to što je bilo do sada nije bilo najbolje. O tome kako su radili neki organi u prethodnom

prihvatim predlog i nekih poslanika – hajmo da svaka opština u Srbiji, kojih ima 150-160, ima ili osnovni sud ili sudsku jedinicu. Ali, samo da pitam – ko će to da plati? ko će to da plati? Kažu da pojedine lokalne samouprave prihvataju da snose troškove da u njihovim sredinama budu ili sudske jedinice ili sudovi. To će opet da plaćaju građani. Nije važno da li će se plaćati iz republičkog budžeta ili iz budžeta lokalne samouprave, jer opet građani moraju da odvoje pare

ostavinskih postupaka.Prema tome, nemojmo sada da bi smo skupili neki politički poen, zato što nas gledaju sa prenosa, da u toj opštini odakle dolazimo ili susedne opštine, sutra kada bude bilo glasanja – eto, mi smo se borili za tu opštinu itd.Da zaključim, kada smo govorili o prekršajnim sudovima, pa ništa nije promenjeno kada je u pitanju raspored prekršajnih sudova i sudskih jedinica, odnosno odeljenje prekršajnih sudova u odnosu na postojeći zakon. zakon. Isto tako bih mogao da pitam – zašto je prilikom prošle podele kada je Pomoravlje u pitanju prekršajni sud postojao samo u Paraćinu za opštinu Paraćin, a u Jagodini za pet opština? Nisam ja predlagao taj predlog. Mi smo ga usvojili, ja sam glasao i ne stidim se da sam glasao jer su me ubedili da je to tada bilo ispravno. Sada ništa nije menjano i hajde da vidimo da u nekom narednom periodu promenimo.Kada neko govori o tome da li je bilo dobro ili nije, samo ću dva primera da navedem. Ceo Sremski okrug je imao samo jedan osnovni sud. Da li je to bilo dobro? Nije. Ceo Šumadijski okrug je imao samo jedan osnovni sud. Da li je to bilo dobro? Nije. Neko pominje – zašto Rača itd.? Ako neko zna srpsku a trebao bi da je zna ako je došao iz ove skupštinske klupe, Rača je istorijski, ekonomski, kako hoćete, vezana kao pupčanom vrpcom za Topolu.Više ljudi iz opštine Rača idu prema Topoli, nego što idu prema Kragujevcu. To je potpuno realno da Rača na neki način bude vezana za sudsku jedinicu u Topoli, odnosno za Osnovni sud u Aranđelovcu, a da se rastereti, na neki način, i osnovni sud u Gradu Kragujevcu.Prema tome, molio bih narodne poslanike da kada obrazlažu svoj neki predlog, odnosno svoj amandman, budu realni, da shvate da je Ministarstvo, a i Odbor za pravosuđe imao najbolju nameru kada je predlagao i ovaj zakon, odnosno kada je predlagao ove amandmane. Hvala lepo. Prosto moram da se javim posle ovog izlaganja predsednika Odbora za pravosuđe. Mislim da se mi ovde ne razumemo. Pričam o tome da je ova mreža rađena napamet. Prošli put, kada je rađena mreža sudova, bilo je nekada 130 i 5, 6, 7, 8 sudova u Srbiji. Kada je 2008. godine rađena reforma, u 24 grada u Srbiji su dati sudovi i još 10 velikih opština. Svi drugi su dobili sudsku jedinicu. Dakle, pored 34 suda bilo je 96 sudskih jedinica i tako je bilo zadovoljeno 130 opština. Svi su imali maltene sud, ili sudsku jedinicu, skoro svi oni koji su nekada imali sud.Sada se bez ikakvih kriterijuma, i vi kažete da li ima više u Gruži ili ima više ljudi u Guči. Ne znamo gde ima, jer nam niko nije dao nikakvu analizu. Ne znamo da li treba da bude sudska jedinica u Rači ili ne treba, jer niko nije dao analizu u kojoj bi pokazao - nema dovoljan broj predmeta, nema dovoljan broj sudija, tu treba da se ukine. Politički se određuje i ukida u zavisnosti od toga ko je na vlasti u kojoj opštini. Ne možemo da raspravljamo ozbiljno, ako nemamo nikakvu analizu i nemamo nikakve kriterijume.Šta je rezultat ovoga što se danas dešava? Rezultat je da će biti gore. Iz 40 opština ljudi će morati da putuju u neke druge opštine. Ljudi u tih 40 opština i ne znaju, toga u medijima nije bilo, oni i ne znaju da će se ukinuti sudska jedinica kod njih. Probajte da pitate građane Batočine, građane Blaca. Nisam ja ni iz Batočine, nisam ni iz Blaca, ja sam iz Beograda i zalažem se za to da budu sudske jedinice i u Batočini i u Blacu i u Kanjiži i u Adi, zato što za tim postoji potreba.Dakle, razmislite još jednom šta radite i moj predlog je da mi usvojimo ovaj amandman koji sam podneo, kada budemo glasali

da li će po ovom zakonu, kada ga budemo usvojili, biti sudećih dana u pojedinim opštinama, odnosno mestima, po programu koji će odrediti predsednik suda kome pripadaju te opštine, koje u ovom trenutku nemaju sudske jedinice? Nemojmo da se sad povezujemo sa sudskim jedinicama, molim vas.Što se mene tiče lično, voleo bih da svaka opština ima sudsku jedinicu, ali da li je realno da neki sudija, u nekoj sudskoj jedinici danas ima dva predmeta, a sutra nema ni jedan, pa prekosutra ima jedno suđenje, a recimo neki sudija ima danas 50 ili 20, ili već ne znam koliko rasprava. Ima mesta u Srbiji gde jednostavno nema posla za sudiju i zato će predsednik suda odrediti sudeći dan, kada će se jedan određen broj predmeta suditi u tom mestu i neće putovati stranke, nego će jednostavno putovati sudija i advokati. Uvažene kolege, vi zato što ćete putovati, dobijate pare od stranke, prema tome možete i da platite to što idete nekog da zastupate. Hvala lepo. Hvala, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa svojim saradnicima, dolazim iz Aranđelovca, inače sam poslanik otuda, a sud u Aranđelovcu je postojao još od 1868. godine. Lično smatram, da ovaj predlog Vlade je najbolji predlog, mnogo je bolji i od ovog predloga Odbora za pravosuđe, jer će imati sudsku jedinicu u Topoli koja će pripadati Aranđelovcu, a Topola je od Aranđelovca udaljena svega 15 kilometara. Tako da postoje mogućnosti da se održavaju sva veća suđenja, odnosno krivice i ostala suđenja koja ne budu mogla da se obavljaju u sudskoj jedinici.Sud u Aranđelovcu ima 2.200 kvadratnih metara, tako da zadovoljava potrebe za zaposlenjem. Ima kadrove u Aranđelovcu. Sada trenutno ima sedam sudija koji rade u Aranđelovcu, a ostali su bili raspoređeni u Kragujevac, u više sudove. Prekšajni sud se nalazi takođe u zgradi Osnovnog suda.Lično smatram, a i na zadovoljstvo svih građana Aranđelovca, zahvaljujem se predlagaču da Osnovni sud bude i dalje u Aranđelovcu. Hvala.

Moram da kažem da argumenti koji su ovde pojedini poslanici izneli, da je kvantitet nekakav kvalitet i da obim tog amandmana trebalo bi da nas ubede da je tu nešto kvalitativno i promenjeno u odnosu na Predlog zakona, apsolutno ne stoji.Ako detaljno pogledamo ne sumnjam da su kolege koje su se spremale za ovu tačku dnevnog reda se upoznale sa tekstom amandmana 3. videli bi u stvari suštinu suštinu da ako neko glasa za ovaj amandman u stvari u potpunosti dezavuiše Predlog zakona o mreži sudova i javnih tužilaštava jer se ovim predlogom amandmana u stvari pokušava da se zadrži status kvo. A da je mreža sudova koja je usvojena prethodnim zakonom iz 2008. godine, odnosno koja je stupila na na snagu 2010. godine, za ove tri godine prošla proveru prakse, struke, pa i javnosti, ne bi došlo danas do rasprave o ovom zakonu i ne bi došlo do potrebe da menjamo mrežu sudova.Dakle, ne može niko da nas ubedi da je 34 suda nešto više od 66 sudova, niti može neko da priča o tome da li je bilo potrebno postojanje 111 ili koliko, sudskih jedinica kada je i analiza njihovog rada kao što je radio Vrhovni kasacioni sud u ovom periodu, pa i analiza svih onih koji su učestvovali u javnim raspravama, a to su uglavnom bili ljudi iz struke, pravosuđa, privrede, advokati, pa i stranke, uvideli koliko je to bila jedna beskorisna mreža sudova.Čuli smo još ovde, što je potpuno ne prihvatljivo, kolega koji verovatno nikada nije bio Bačkom Petrovcu je ovde govorio i lamentirao nad sudbinom ljudi koji žive u Bačkom Petrovcu kako neće imati adekvatnu sudsku zaštitu. Eto, ja živim dva, tri kilometara od Bačkog Petrovca, u gradu Novom Sadu i znam da niko iz Bačkog Petrovca neće zameriti što sada to mesto gravitira sudu u Novom Sadu. Moram da kažem kolegi, da ne zna koliko ljudi uopšte živi u Bačkom Petrovcu. Da je Bački Petrovac potpuno jedna napuštena opština zato što se naslanja na grad Novi Sad. na grad Novi Sad. Ne zna koliko uopšte nije bilo predmeta u tom sudu. Koliko ima sudija. Kako je to do sada izgledalo. Kako izgleda sudska zgrada. Ne znam odakle mu ideja da neko želi da ustupi sudsku zgradu za potrebe suda.Ono što je najvažnije, mislim da od Bačkog Petrovca do Novog Sada ima samo nekoliko kuća razdaljine. Tako da zaista ne bi trebalo lajički ovde da se govori, niti da se uzbunjuje javnost koja u stvari u Bačkom Petrovcu i ne može da bude zbunjena jer oni žive pored Novog Sada i apsolutno su zadovoljni sa ovakvim rešenjem, pogotovo što je Nacionalni savet Slovaka učestvovao u javnim raspravama i dao svoje mišljenje na predložena rešenja iz Predloga zakona o kome raspravljamo.Što se tiče amandmana na član 3. koji je Odbor za pravosuđe predložio ovde, molim da autorsko pravo ne daje ni jedna ovde stranka, i ružno je što je jedna od stranaka rekla da, eto zahvaljujući njima, ne, evo, tu je predsednik koji može da posvedoči da smo jednoglasno usvojili te amandmane i da je to rad na poboljšanju ovog predloga zakona od strane svih političkih stranaka koje imaju svoje članove u Odboru za pravosuđe. Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević. gospodu Bogu pa sam mnogo puta bio u Bačkom Petrovcu. Video sam da su ljudi divni domaćini. Mnoge od njih sam ugostio u Kruševcu, video sam da su i dobri gosti i voleo bih da svi oni koji kažu da Bački Petrovac ne treba da ima sudsku jedinicu, zato što se nalazi blizu Novog Sada, izađu pred građane Bačkog Petrovca i da to njima kažu u lice. Da organizuju skup i da kažu – evo, vi građani Bačkog Petrovca, vi imate autobusku stanicu ne treba vam još jedna, ali ne treba vam ni sud. Ne treba vam sudska jedinica. Vi lepo dođite u Bački Petrovac, na predizborni skup svoje stranke i kažite im – mi vama Slovacima smatramo da ne treba da imate pravo da imate sudsku jedinicu ovde u Bačkom Petrovcu, nego putujte do Novog Sada, to nema ni 30 kilometara, 10, 20 kilometara, i za one koji kažu da mi nešto radimo napamet.Mi smo ljudi koji smo vrlo temeljni, i vrlo se temeljno pripremamo za ove rasprave. Svako od vas narodnih poslanika ko je imao prilike da pročita ovaj materijal nigde nije mogao da pročita ni broj predmeta u Bačkom Petrovcu koliko ih je bilo, koliko ih nije bilo. Nigde nije mogao da nađe parametre na osnovu kojih Bački Petrovac ostaje bez sudske jedinice, nigde nije mogao da nađe čak ni broj stanovnika koliko je opao, koliko nije, koliko traju prosečni postupci u Bačkom Petrovcu, jer se ova stvar radi po političkom diktatu i napamet. Kada radite nešto napamet, onda morate da imate neko predznanje.S druge strane, kada govorimo o tome da se Srbija ravnomerno razvija, kao što je kazao predsednik Odbora, i da u Srbiji treba ljudi da ostanu, dobro je što je ostao Osnovni sud u Trsteniku.Ja to pozdravljam, zato što je u tom Osnovnom sudu predata krivična prijava protiv ministra Bačevića, zato što im pravi rudnik nikla u Trsteniku, pa će lepo da dođe u Trstenik i da objasni kako hoće da zatre poljoprivrednu proizvodnju pred Osnovnim sudom u Trsteniku.Ali, znate, kad neko nešto uradi napamet, kad neko nešto pokušava da sakrije, on onda uopšte, političke parole za dnevno političku upotrebu, uopšte floskule malo zadojen mržnjom, više ljubomorom, zato što ga grize savest, jer ne zna kako da stane pred lice međunarodnih organizacija i da im objasni zašto radi ovako traljavu reformu pravosuđa kada dobije mišljenje Venecijanske komisije koja kaže da je ovo tehničke prirode izmena, nego ko je svoju kapmanju gradio na navodno lošoj reformi pravosuđa. Sada suočen sa činjenicom da to baš i nije bilo tako loše radi ono za šta je nas optuživao, onemogućava pristup građanima Srbije sudskim jedinicama.Matematika je jedna imanentna nauka tu je

Ako dodate tome 22 osnovna suda to je zbir 88 sa 34 ne možete to nikako da sabirate i da oduzimate, jer jezik brojeva vas najbolje demantuje.Prema tome, u matematici je 96 uvek bilo veće o 66, možda će SNS doneti zakon gde je 96 manje od 66. Vi imate većinu koja može sve. Može u Beogradu da sastavi gradsko veće mimo zakona, možete da radite šta god hoćete, ali ne možete dokle hoćete. Na član 3. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Miodrag Đidić.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman sa ispravkom.Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić. Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, uvažene kolege poslanici.Odavno se nije desilo da na jedan zakon bude podneto ovoliko amandmana i čini mi se da su amandmane podjednako podnosili i poslanici iz opozicionih klupa, ali i iz pozicionih klupa.Dakle, klupa.Dakle, ogroman broj amandmana što govori odmah da zakon nije dobar, jer ako imate na jedan zakon 180 amandmana podnetih i sa jedne i sa druge strane, znači, čini mi se, da sa zakonom nešto nije u redu, i ovde se jasno pokazuje narodna volja.Pošto su narodni poslanici, predstavnici naroda, a svi se mi ovde vrlo često pozivamo na narod kada govorimo o zakonima i u ime naroda onda vam gospodine ministre, savetujem da ovaj zakon povučete, da ga još jednom dobro proučite i ovo što su poslanici kroz amandmane kazali i da donesete nov zakon o sedištu sudova i čini mi se da bi broj sedišta osnovnih sudova morao biti dupliran. sedišta osnovnih sudova morao biti dupliran. Da umesto 66 sudova bude minimum 120 sudova i čini mi se da nam nisu potrebne sudske jedinice, jer sam i u materijalu pročitao da je to i vaša konstatacija da sudske jedince u prethodnom periodu nisu opravdale očekivanja koja smo svi mi imali.Dakle, ne trebaju nam sudske jedinice, treba nam veliki broj osnovnih sudova.Vi ste kada ste govorili u načelu rekli, da je to otprilike nemoguće i da sudija u Beogradu ima neuporedivo veći broj predmeta, nego neki sudija u nekom manjem mestu, što je naravno tačno. Ali, to sigurno može da se reši i da to nije problem.Po meni je problem druge prirode. Ukoliko se ovako nastavi mi vrlo brzo nećemo imati potrebu ni za sudskim jedinicama, ni za osnovnim sudovima u mnogim gradovima u Srbiji, jer će se svi ljudi preseliti severno od Save i Dunava, dakle Beograd-Vojvodina.Ljudi jednostavno nemaju mogućnosti da ostvare neka svoja prava, nemaju mogućnosti da rade i oni idu trbuhom za kruhom. Vi na ovaj način potpomažete tim ljudima da se iseljavaju iz svojih krajeva. Mi sada imamo već primer da u Srbiji nema mnogo sela, da jednostavno više sela koja su do pre nekoliko godina postojala, više ne postoje.Bojim se da će u budućnosti početi da govorimo ne o selima, nego o gradovima. Zato vas molim da još jednom ovo proučite, vratite osnovne sudove, pružite ljudima mogućnost da imaju pravdu blizu i pravdu dostižnu.Neko je ovde postavio pitanje, a ko će sve to da plaća? Plaćaće oni koji se zalažu za ovo da bude što više osnovnih sudova, to su građani Srbije.Dakle, nedvosmislena je volja građana Srbije izražena kroz narodne poslanike da žele da u skoro svakoj opštini imaju svoj sud, i mislim da mi nemamo pravo da u tu volju, u tu želju da se oglušimo. Omogućimo ljudima da imaju pravdu blizu i dostižnu.Hoću još sa jednog aspekta o ovome da govorim.U ja sam inače iz Kruševca, ljudi su dolazili u Beograd da studiraju i 80% tih ljudi se vraćalo u svoje gradove. Osamdeset posto nas koji smo upisali prava davnih 70-ih godina se vratilo u Kruševac, našli posao u gradu, neki u tužilaštvu, neki u sudu, neki u privredi.Na ovaj način vi mlade ljude koje dolaze iz opština kojima ukidate sudove bivaju destimulisani da se vraćaju u svoje gradove. U stvari ne mogu ni da se vrate, ne mogu naći svoj posao. Neće biti osnovnih sudova, neće biti tužilaštava, privreda je u katastrofalnom stanju, nema zapošljavanja pravnika.Dakle, mi zajedno svi potpomažemo da Srbija južno od Save i Dunava bude u velikim problemima, da se ljudi iseljavaju i da na kraju krajeva kažem neće biti ni potrebe za sudovima.Ja sam konkretno podneo amandman koji se odnosi na Osnovni sud u Aleksandrovcu i Osnovi sud u Varvarinu, prvi za područje teritorije opštine Aleksandrovac, a drugi za teritoriju dve opštine Ćićevac i Varvarin, i jedan i drugi sud bi otprilike pokrivali stanovništvo 30.000.I jedno i drugo mesto i Aleksandrovac i Varvarin imaju odlične zgrade u kojima može normalno da se odvija suđenje. Imaju tradiciju i ono što je po meni jako važno, imaju stručne kadrove koji mogu jako dobro da rade svoj posao i koji su taj posao obavljali jako dobro do reforme pravosuđa.Dakle, vratimo sudove tamo gde tamo gde narod misli da treba da budu. Na naj način zaustavimo migracije prema severu. Pomozimo našem narodu da ostane tamo gde je rođen, jer oni žele tu da žive, ali država mora da im pruži uslove. Jedan od uslova jeste da imaju pravdu blizu, dostižnu, brzu i efikasnu. član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Kasalović.Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.Reč ima narodni poslanik Zoran Kasalović.

podneo tri amandmana i da bi se razumeo jedan sled amandmana, a pre svega u kontekstu izmene ovog člana 3.Želim da kažem da smo mi podneli i amandman na izmene u članu 2. stav 1. tačka 1) gde smo predvideli da se Prekršajni sud u Apatinu za teritoriju opštine Apatin osniva, a takođe u istom članu da se postojeća tačka 38. menja i glasi – da Prekršajni sud u Somboru za teritoriju opštine Kula i Odžaci za Sombor sa odeljenjima suda u Kuli i Odžacima osniva.Kada je u pitanju, konkretno ovaj amandman, u članu 3. stav 1. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1) koja glasi – osnovni sud u Apadinu za teritoriju opštine Apatin, a u istom članu tačka 56) menja se i glasi – osnovni sud u Somboru za teritoriju opštine Odžaci i Sombor.Mislim da je ideja ovih amandmana potpuno u skladu sa značajem opštine Apatin, kao jedne podunavske, turističke, pogranične i vrlo važne privredne opštine za ovaj deo Republike, odnosno za APV i da situacija u kojoj opština situacija u kojoj opština Apatin ostaje i bez osnovnog suda i sudske jedinice, ove činjenice nisu najbolji mogući način vrednovani i zbog toga je opština Apatin, još 1956. godine imala svoj samostalan sud, sve do poslednje reforme prevosuđa. Naravno, nakon te reforme, celokupna krivična referada , istražne radnje prelaze u Osnovni sud u Somboru i pojavili su se i određeni problemi kada je u pitanju, pre svega uviđaj, koji se vrši u Somboru, prevoz svedoka, prevoz okrivljenih prema Somboru. To je ono što predstavlja neku vrstu vidljivih problema sa ovakvim predlogom i rešenjem.S druge strane evidentan je i po mojim informacija nedovoljan prostor u zgradi Osnovnog suda u Somboru, gde sada i sudije iz Apatina putuju, sa određenim troškovima. To u neku ruku može uticati na efikasnost i kvalitet rada. Nasuprot tome u opštini Apatin, odnosno u Apatinu, postoji jedna funkcionalna grada, od skoro 1.000 kvadrata, u kojoj bi se moglo vrlo efikasno i kvalitetno raditi i gde bi svaki sudija imao svoj kabinet. U prilog toj tezi, stoji činjenica da je 2006. godine Osnovni sud u Apatinu samo sa još dva suda iz Srbije učestvovao u jednom projektu modernizacije sudske uprave, bazirane na savremenoj informacionoj tehnologiji.U obrazloženju predlagača za odbijanje ovog amandmana stoji da je u Predlogu zakona celishodnije rešenje da Apatin ostane i bez osnovnog suda i bez sudske jedinice, i da je tom prilikom vršena analiza kada su u pitanju kada su u pitanju geografski faktori, broj stanovnika, privredni ambijent i drugo.Želim da kažem da opština Apatin ima više od 30.000 stanovnika, da se ona nalazi, kao što je poznato, na samoj granici sa Hrvatskom i da je to prva međunarodna luka na Dunavu i zbog toga svakako blizina granice može da opravdava postojanje osnovnog suda u Apatinu i da svi ti pogranični, da kažemo, pogranična pitanja i problemi bi mogli da budu u nadležnosti osnovnog suda u Apatinu i sva krivična dela koja se vrše u tom pojasu.S druge strane situacija je trenutno takva da se vrši utvrđivanje državne granice i da utvrđivanje zemljišta, odnosno zemljišnih knjiga, koje se vodilo u Republici Hrvatskoj, tačnije u Belom Manastiru, sada prelaze i prebacuju se u nadležnost našeg katastra, odnosno u Apatinu. Sve to govori o značaju opštine Apatin, o njenom geografskom položaju, o privrednom, o kulturnom i zbog toga cenimo da su sve to odlike, odnosno karakteristike zbog kojih bi trebalo prihvatiti predlog ovog našeg amandmana, jer bi se na ovaj način došlo do bržeg i efikasnijeg suđenja i pre svega do ponovnog uspostavljanja nadležnosti u oblasti krivične materije, naravno i do određenih ušteda kada su u pitanju troškovi, što bi bilo vrlo značajno i za budžet Republike Srbije.Mislimo da bi zakonodavac, odnosno resorni ministar i predlagač trebao da razmisli i da uvaži ovaj predlog za osnivanje osnovnog suda u opštini Apatin. Želim da kažem još, da se ne bi javljao po amandmanu i članu 9. u kome smo, takođe sledeći ovu ideju i predlog amandmana, predložili da se u članu 9. osnovno javno tužilaštvo osniva u opštini Apatin za područje osnovnog suda u Apatinu.

teško je prihvatljivo obrazloženje kojim ste odbili amandman koji sam podneo, jer obrazloženje koje je ministarstvo napisalo demantuje realnost i stanje na terenu.Da budem potpuno iskren, čitajući ove amandmane, slušajući narodne poslanike, ne prepoznajem političku borbu za jeftine poene, prepoznajem ozbiljnu borbu za prava građana iz mesta iz kojih dolazimo. Takav amandman je i moj, kojim želim da vratimo Osnovni sud u Soko Banji.Naime, mrežom iz 2009. godine Soko Banja je dobila sudsku jedinicu u kojoj su građani ostvarivali svoja prava pred sudom i ta sudska jedinica je jedna od najefikasnijih sudskih jedinica u Srbiji. Nije predviđeno da se u toj sudskoj jedinici obavlja suđenje po krivičnoj materiji, već je to predviđeno da se radi u sedištu Osnovnog suda u Zaječaru, što je predvidelo određene probleme i proizvelo određene probleme koji ovaj predlog zakona neće da reši, a svakako hoće usvajanje amandmana koji sam ja podneo.Naime, put od 70 kilometara do sedišta osnovnog suda je proizvodio određene troškove, ne tako male, kako za građane koji su morali da putuju i da ostvare svoja prava u Zaječaru, tako i za državu jer su i sudije morale da putuju. To je jedna vrsta problema.Druga vrsta problema su te geografske specifičnosti opštine Soko Banja, jer je put do sedišta Zaječara vodio preko planine jedan, preko klisure drugi, pa je u zimskom periodu taj put ne samo bio teško prohodan, već često i neprohodan pa ostvarivanje prava građana pred sudom nije bilo samo otežano, već je bilo nedostupno. Ovaj predlog zakona taj problem neće rešiti, prebacivanje sedišta Osnovnog suda u Aleksincu, jer su problemi slični.Dakle, sa jedne strane imamo negativne efekte koji idu u prilog ovog amandmana, mislim na geografski specifikum opštine Soko Banja, mislim na troškove koji će i dalje ostati i sa druge strane, imamo veliki broj predmeta, sudsku jedinicu u Soko Banji, imamo povećanje broja građana, stanovnika opštine Soko Banja, jer je Soko Banja lider banjskog turizma u Srbiji, kao pozitivna faktografija sa druge strane i sve to ukazuje da Soko Banja treba da ima osnovni sud. To je bio moj stav i 2009. godine, to je moj stav na osnovu činjenica i 2013. godine.Isto onako kako je, recimo, Boljevcu potrebna makar sudska jedinica, tamo se i to ukida i oni neće imati ni sudsku jedinicu ni osnovni sud. Znam Boljevac i znam kako se privredno razvija. I ovo se shvata kao institucionalno propadanje jedne opštine koje možemo amandmanima da zaustavimo.Ministre, pozivam vas da imate sluha za amandmane koji dolaze od narodnih poslanika jer zapravo oni proizilaze iz prava građana i interesa građana, onog prava za jednakost i za dostupnost pravde koja je, uostalom, i Ustavom zagarantovana. Hvala lepo. Izvolite. **Nikola Selaković** Hvala, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, trudio sam se da zaista pažljivo saslušam obrazloženje amandmana, iako je rečeno da je naše obrazloženje za odbijanje amandmana bilo teško prihvatljivo.Naime, upravo imajući u vidu činjenicu da je Soko Banja mesto koje je nakon Vrnjačke Banje jedno od najvažnijih banjskih središta u Srbiji i da razvoj banjskog turizma upravo u ovom mestu jeste perspektiva za čitav kraj, i sam sam imao prilike da nekoliko puta boravim u Soko Banji, još od detinjstva a i kasnije, i moram da kažem da amandman nije prihvaćen iz potpuno racionalnih i realnih razloga.Prvi

bude uspostavljena sudska jedinica. Rečeno je da se neće rešiti problemi. Činjenice su da se više krivični predmeti nisu sudili u Soko Banji - rešiće se.Mislim da je vrlo jasno rečeno, čak i u predlogu izmena i dopuna Zakona o uređenju sudova za koje je neko rekao da su kozmetičke, a ne bih rekao da su kozmetičke, ako do 1. januara jedne godine ne mogu da se sude krivični predmeti u jednom mestu, kao što je Soko Banja, a od 1. januara naredne godine, ako ovaj

Sada se vraća u područje Višeg suda u Nišu. Znatno je dostupnije građanima Soko Banje da idu u Aleksinac, ali neće imati više potrebe da idu u Aleksinac kada je u pitanju osnovni sud, zato što su

apsolutno sve.Ovo je jedna od retkih opština gde postoji tendencija porasta broja predmeta, ali nekada dođe do stečaja nekog preduzeća, pa potraživanja radnika, ali ali to je već materija privrednog, ali recimo neisplaćenih zarada, pa zahteva radnika da se te zarade isplate ili neke druge vrste radnih sporova, pa zbog toga u jednoj godini se poveća broj predmeta, a u narednoj ih već nema. Ne. Kao i mnoga druga mesta, a imajući u vidu lošu putnu infrastrukturu u Soko Banji će biti sudska jedinica.Voleo bih da napravimo razliku. Da li se zove isto sudska jedinica u ovom sistemu koji trenutno postoji i u ovom sistemu koji težimo da uspostavimo nakon usvajanja ovakvog zakona? Da, zove se isto sudska jedinica. Da li je ona suštinski isto? Nije, jer će u Soko Banji sudska jedinica moći da postupa kao sud. U svakom mestu gde je predviđeno da postoji sudska jedinica, gde može da se sudi i krivica i parnica, ona faktički u postupanju sudije jeste sud. To je vrlo bitna, kvalitativno bitna razlika.Dakle, sve ono što su narodni poslanici tražili da se osnuje osnovni sud u Soko Banji, a što se tiče građana, sve ono što dobijaju tim amandmanom, oni već imaju ovim predlogom koji je dat u zakonu. Jedina razlika jeste u tome što, da bi se zvalo sud, jer je razlika u u tabli koju ćete eventualno promeniti, on mora da ima svoje prateće službe, da ima svom predsednika suda, a to povećava troškove.Jednostavno, za takvo mesto, mislimo da je mnogo bolje da sudska jedinica kao sudska jedinica funkcioniše u svom punom kapacitetu, bez dodatnih velikih troškova,

replika. **Dejan Nikolić** Ministre, sve bi bilo jasnije da znamo koji su bili kriterijumi po kojima 40 ili ne znam koliko opština danas nema ni sudsku jedinicu, ko danas ima osnovni sud, a ko ima sudsku jedinicu. Mnogo lakše bi razgovarali da znamo koji su bili kriterijumi.Iz vašeg obrazloženja, koje sam dobio, Soko Banja, ne samo da ima pravo da ima osnovni sud, već treba razgovarati o tome da vratimo iz administrativnog centra iz Zaječara Prekršajni sud, Privredni, jer Soko Banja pripada administrativno Zaječaru, a danas je sud u Aleksincu, što je područje Niša. To stvara jednu institucionalnu konfuziju kod građana. Nemojte da osuđujete poslanike što se bore da institucionalno unaprede opštine iz kojih dolaze.To je moja borba danas, jer Soko Banja pored broja stanovnika ima velika broj građana koji imaju svoje nekretnine u Soko Banji, provode veći deo godine, ali se ne vode tamo, i to ste i vi potvrdili. Potvrdili ste i broj predmeta koji je ogroman, efikasnost sudske jedinice, ranije suda.Ovde navodite i tradiciju, pa od 1833. godine je tu sud, Osnovni sud. Zato nemojte da osuđujete poslanike što se prosto bore da institucionalno unaprede opštinu iz koje dolaze. To je naš posao. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista mi nije ni na kraj pameti da osuđujem bilo koga, a ponajmanje poslanike koji se trude da institucionalno, kako je rečeno, brane svoje opštine.Da nije u pitanju Soko uopšte govoreći, postavljeno je pitanje kriterijuma. Kriterijumi su u dobroj meri prilično jasni. Kriterijume je izradila radna grupa u kojoj je bilo najmanje ljudi iz ministarstva, najviše iz pravosuđa, advokature, iz pravničke struke, jednom rečju. To je prva stvar.Druga stvar, Soko Banja je zaista pravni nonsens u jednom pogledu. Ako sam dobro informisan od službi Ministarstva na čijem sam čelu, Soko Banja je naseljeno mesto u kojem je zgrada suda nelegalno izgrađen objekat, bez i jedne jedine dozvole. Toliko o institucionalnoj odbrani i institucionalnom jačanju. Ja mislim da je to potpuni nonsens.Zamislite sada Ministarstvo pravde i državne uprave koje jednoj državi treba da podnosi zahtev za legalizaciju zgrade suda.

nemojte stvari da preuveličavamo. Postoji jasna statistika. Ta statistika je negde na granici. A da li Soko Banja ovim predlogom zakona dobija više u odnosu na stari, odnosno važeći zakon – dobija više.Rekli

a u okviru je područja trenutno osnovnog suda u Novom Pazaru.Opština Ivanjica je deo Moravičkog upravnog okruga, a trenutno je u području Osnovnog suda u Požegi, a Požega je u Zlatiborskom okrugu, odnosno Višeg suda u Užicu, kao sedište Zlatiborskog okruga. Nešto ne znam da postoji kod tih građana neka vrsta insitucionalne konfuzije.Mi smo predvideli ovim predlogom zakona da područje opštine Ivanjica dođe u područje Višeg suda u Čačku. Mislim da je to dobro. Da li je građanima Sokobanje, ako im zaista nešto zatreba, da li im je lakše otići do Aleksinca ili do Zaječara, to oni sami najbolje znaju, jer mnogo više gravitiraju u samom Aleksincu.Da li će dobiti? Opet govorim, da, dobiće, dobiće ovim zakonom više. Zahvaljujem. Još jednom, nisam siguran kome je upućena kritika, kada govorite o legalizaciji. Godinu i po dana ste na vlasti u državi. Bili ste na vlasti u opštini, pa taj problem nije rešen. Očigledno je da tu postoje određeni problemi. Ne znam kome upućujete Ne znam kome upućujete kritike, s jedne strane.S druge strane, ja govorim o tome da kažete koji su jasni kriterijumi. Vi kažete - u dobrom delu su jasni, što znači da u onom manjem delu nisu jasni kriterijumi za izbor mesta gde će biti sudovi, gde sudske jedinice.Pitamo vas – koji su to kriterijumi koji do sada nisu bili u toj manjoj meri jasni? Ja vraćam na amandman i na suštinu. Borba za institucionalno unapređenje jedne opštine je zapravo da umesto sudske jedinice dobije sud, osnovni sud, jer za to postoje kriterijumi u odnosu na ono što ste napisali u obrazloženju. To su moje teze. Hvala. **Nikola Selaković** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da se nismo najbolje razumeli. Dakle, šta smo mi za godinu dana uradili po pitanju činjenice da se sud nalazi u nelegalno izgrađenom objektu? Naravno, pokrenuli smo postupak njegove legalizacije. Ali, ovde se postavlja drugo pitanje – ko je mogao da mimo zakonske procedure podigne ili kupi objekat za sud koji je podignut bez jedne jedine građevinske dozvole? Ko je mogao da useli sud u takav objekat?Nemojte objekat?Nemojte da menjamo teze. Šta smo mi uradili za godinu dana? Kada smo utvrdili da je nezakonito podignut objekat, pristupili smo svim zakonskim procedurama koje su potrebne da to bude privedeno zakonu. Koji su kriterijumi? Rekao sam da su kriterijumi vrlo jasni i da su u najvećem broju slučajeva primenjivani. Neko može da kaže da u nekom slučaju nisu primenjeni.Malopre se pričalo o Bujanovcu. Bujanovac je kilometarski izuzetno blizu Vranja. Vranja. Bez problema, funkcionalno gledano, kadrovski gledano, u svakom pogledu, on nije morao da bude osnovni sud. Uvažavajući posebnost tog područja, uvažavajući činjenicu multietničke strukture stanovništva, predložili smo da tu bude osnovni sud. Da li je to odstupanje od kriterijuma koje je propisala radna grupa? Jeste, ali je predloženo da tu bude uspostavljen osnovni sud.Samo još jednom da napomenem, pokušaj zamene teza, gde reći – eto, šta ste uradili za godinu dana, nema veze što je sud u nelegalnom objektu. Nema veze što građanin kada ulazi u tu zgradu dolazi po pravdu i po svoje pravo zakonom zagarantovano, iako ta zgrada nema veze sa zakonom. To nije važno. Šta ste vi uradili za godinu dana? Kao prvo, utvrdili smo to, izneli smo tu informaciju, započeli sve zakonom propisane procedure da do legalizacije tog objekta i dođe.Zamislite jednu situaciju da, ne daj bože, u takvom objektu dođe do požara. Onda se postavlja pitanje – gde je upotrebna dozvola za taj objekat i ko će snositi odgovornost za sve posledice koje bi tu eventualno nastupile? Imamo slučaj mnogo većih i po poslu mnogo značajnijih objekata koji su u službi pravosuđa, a koji su useljavani, u kojima je započinjao rat pravosudnih organa bez ijedne jedine dozvole.Kako može da se plaća trošak održavanja takve zgrade ako objekat nije primljen? To je sve čitav niz pitanja. Opet sam sud, koji se nalazi u nelegalno izgrađenom objektu, treba da odlučuje o tome. Iz koje god političke stranke da potičemo, verujem da je to podatak pred kojim svako, a naročito diplomirani pravnici, ostaje zatečen. Naveo sam taj slučaj za Sokobanju, zato što je zaista neverovatan.

predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, prisustvovao sam jednom neverovatnom primeru samokritike. Dolazim iz opštine Inđija. Imamo preko 50 hiljada stanovnika, imamo sudsku jedinicu. Sokobanja ima nešto više od 15 hiljada stanovnika, ima isto sudsku jedinicu. Sokobanja je imala sudsku jedinicu i do sada, ali ona pripadala Osnovnom sudu u Zaječaru, koliko sam razumeo i Višem sudu u Zaječaru, u zavisnosti od vrste predmeta. Krivica se vodila uvek u Zaječaru, a sudska jedinica je vodila samo parnice. To je bilo kada je bivši režim bio na vlasti.Danas ti isti, koji očigledno imaju dva stava, kažu da je manje dobro ili traže više prava, iako ovog puta imaju sudsku jedinicu koja ima pravo, sem parnica, da vodi i krivice i kojima je Aleksinac osnovni sud, koji im je bliži sud, a Viši sud u Nišu, koji im je takođe bliži sud. Dakle, mnogo bolje rešenje se kritikuje od onih koji su dok su bili na vlasti imali partijsko mišljenje, jedno mišljenje koje im je poslato, ali sad kao opozicija dobili su pravo na svoje mišljenje i zalažu se za osnovni sud, koji u stvari ima gotovo ista prava kao sudska jedinica koju su dobili.Mi u Inđiji nismo baš zadovoljni i srećni zato što smo na 50 i nešto hiljada dobili sudsku jedinicu, posebno advokati i sudije, jer je to pitanje prestiža, pre svega, ali mislim da spram nas Sokobanja i te kako može da bude zadovoljna.Verujem da Sokobanja ima puno predmeta. Reći ću vam i zašto. Po ovlašćenju Zorana Golubovića, koji ima 69 godina, je zamolio da iznesem spor koji u Sokobanji traje 52. godinu. On ima 69 godina, a kada je spor započet u tom sudu, on je imao 17 godina. Spor je započeo njegov deda, pa otac, a on misli da će ipak doživeti da se ovaj spor završi za njegovog života. Sada ima 69 godina i u poznoj je starosti. Radi se o parceli od 13 ari koja je oduzeta bez ikakve pisane odluke. Zato mislim da ovaj sud ima puno predmeta.Sada se pitam, posle izlaganja ministra, kako taj sud sudi povodom nelegalne gradnje. Zamislite kada dođe neki seljak koji je izgradio neku šupu ili štalu bez dozvole i oni kažu – to je krivično delo i sude sudije u zgradi koja je nelegalno podignuta. Gotovo je neverovatno, tragikomično. Zato veruje da je taj sud zatrpan tim predmetima. Nadam se da se ne radi o ovoj parceli od 1,3 ara, koja je oduzeta 1962. godine, bez pisane odluke, porodici Golubović.Dakle, ovo je neverovatno. Ovo je za Ginisov rekord. Baš se radi o tom sudu za koji se odjednom toliko zapelo da umesto sudske jedinice, sa svim pravima koje imaju i osnovni i sudovi, da imaju pravo da sem parnice vode i krivicu i da im sudovi u Aleksincu, odnosno Nišu, budu znatno bliži nego ranije u Zaječaru.Ovo je legalno i legitimno što kolege iz opozicije hoće, ali je to lep primer dvostrukih standarda, dvostrukih mišljenja, da u jednom džepu imam govor kada sam vlast, a u drugom džepu imam govor kada sam kada sam opozicija. Stoga, bez obzira što imam razumevanje za sve sudove i sve poslanike, jer kada bi usvojili sve ove amandmane, mislim da bi imali više sudova nego opština, da bi neke mesne zajednice dobile svoje osnovne sudove, a da bi neki zaseoci dobili najverovatnije sudske jedinice ukoliko bi sve ovo uradili.Već smo videli kakvo je bilo partijsko pravosuđe, gde su sudije izabrane po partijskoj osnovi, gde su sudovi nasilno izbrisani, gde je bilo tridesetak sudova, gde je bilo nedostupno sudstvo itd, sve smo to već imali, sve smo to videli, ali broj sudova i sudskih jedinica neće pomoći da građani ostvare pravo i pravdu sve dok ne prestanemo sa pravosuđem koje je zavisno od izvršne vlasti. Doduše, ovo pravosuđe i ovo tužilaštvo je nezavisno od sadašnje vlasti, ali od bivše nije, to ja vam garantujem. Hvala.

Kada vas bude pozvao verujem da ćete dobiti ozbiljnu kritiku.Nije moja namera da branim sudije ili advokate. Moja je namera da odbranim pravo građana da ostvare svoje pravo pred sudom.Zgrada suda je građana 1975. godine, pa pitajte ko je gradio sa dozvolama ili ne. Ne znam kome je pitanje upućeno?Nije zamena teza to što radim. Zamena teze je zapravo kada kažete da sudsku jedinicu hoćete da pretvorite u opštinski sud, a onda dobijete odgovor - zgrada je legalna ili nije legalna. To nije predmet ovog mog amandmana i zato ne želim da o tome govorim. Nadležni neka rade svoj posao, a na pitanje neka odgovore oni iz 1975. godine.Ja pitam koji su to kriterijumi po kojima Soko Banja nema pravo na osnovni sud? To je stvar i to je tema koju ja obrađujem u ovom amandmanu.Soko Banja ima veći broj građana nego što je imala do sada. Ovo je jedna od najefikasnijih sudskih jedinica onako kako je bio najefikasniji opštinski sud dok je bio 2009. godine.Moj stav se na tu temu nije promenio ni 2009. godine, ni 2013. godine. I tada i sada govorim da je Soko Banji potreban opštinski sud i za to se borim, ne za advokate, već za prava građana da ostvare svoje pravo pred sudom u Soko Banji. Hvala najlepše.

ničim moji argumenti nisu poljuljani. Nismo mi sud u Soko Banji ukinuli. Nismo ga mi derogirali u sudsku jedinicu sa pravima da sudi samo parnice, već neko drugi. Nismo ga mi udaljili u Zaječar kao viši sud i kao osnovni sud u Zaječaru sa sudskom jedinicom u Soko Banji, koja je imala vrlo ograničeno ovlašćenje. Mi mu samo vraćamo deo autoriteta i integriteta, da ima pravo, sem parnica, da sudi i krivicu i da za njega viši sud bude u Nišu, a da osnovni sud bude u Aleksincu, da to bude znatno bliže građanima, nego što je to bilo do sada, odnosno u prošloj reformi ili deformi pravosuđa, sudstva i organizacije i mreže sudova.Dakle, ne vidim nikakvu argumentaciju što se tiče gospodina Golubovića, koji mi je dao ovlašćenje. Slažem se da on ima srednje slovo M i da se zove Zoran M. Golubović, ali niste mi ni jednog trenutka osporili da taj proces traje 52 godine, kao što je on naveo i kao što je štampa pisala.Što se tiče ove 1975. godine, verujem da je to građeno 1975. godine i da je to krivica tadašnje vlasti i tadašnjeg suda, međutim, ja se pitam šta je učinjeno do sada da se taj sud legalizuje, da bude zgrada legalna i da kada sude ovim jadnim seljacima koji su zidali šupe, svinjce i kokošinjce nelegalno, da

koji je prihvaćen, za osnovni sud u Aranđelvcu, za teritoriju opštine Aranđelovac, Rača i Topola sa sudskom jedinicom u Topoli, osnovni sud u Kragujevcu za teritoriju opštine Batočina, Knić, Lapovo i za Grad Kragujevac, osnovni sud u Kruševcu za teritoriju opštine Varvarin i Ćićevac i za Grad Kruševac sa sudskom jedinicom u Varvarinu, osnovni sud u Pančevu za teritoriju opštine Alibunar, Kovačica i Opovo i za Grad Pančevo sa sudskom jedinicom u Kovačici, osnovni sud u Paraćinu za teritoruju opštine Paraćin i Ćuprija sa sudskom jedinicom u Ćupriji i osnovni sud u Šapcu za teritoriju opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva i za Grada Šabac sa sudskom jedinicom u Bogatiću.Kad sam se već javio, mislim da diskusija oko toga kakvih ima legalnih i nelegalnih objekata, pa i sudskih zgrada u Srbiji, u mnogome mnogome može da odvede ovu diskusiju. Bilo je vreme, mi malo stariji pamtimo, kada se uopšte nisu tražile dozvole. Jednostavno, tada je bilo sve naše, društveno, pa niko nije ni tražio građevinske dozvole, nego su se pravile zgrade gde je neko upro prstom da treba da se napravi zgrada. Niko nije tražio ni da li treba upotrebna dozvola itd. Nažalost, dolazi vreme kada to sve mora da se ispravlja. U mnogim gradovima, kao što je Soko Banja, ima sličnih situacija. Nekada su u pitanju zgrade gde se nalaze sudovi, nego i mnoge druge zgrade i zato je to posao nekih drugih državnih republičkih organa koji treba taj posao da da urade, da se jednostavno upišu u Katastar, da se vidi šta je sa građevinskim dozvolama, sa upotrebnim dozvolama itd. Ima mnogo značajnijih objekata u ovoj državi našoj koji, nažalost, nemaju ni građevinsku, ni upotrebnu dozvolu.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, saradnici, dame i gospodo narodni poslanici,

Smatramo ga značjanim jer uvodi četiri nove sudske jedinice – Varvarin, Kovačica, Ćuprija i

koji omogućuje da u sudskoj jedinici u Topoli, koja je inače već bila predviđena da postoji, ali približava je Rači, tako da Rača može da je koristi. Što se toga tiče, imate našu punu Želim da se ovde, koristeći vreme ovlašćenog predstavnika, osvrnem i na nekoliko stvari za koje mislim, još nekoliko amandmana, za koje mislim da su mogli da nađu mestu u ovom amandmanu odbora. Držim se ovog obrazloženja koje kaže da, imajući u vidu opravdane razloge koji su izneti u većem broju amandmana narodnih poslanika, što znači da je skoro postojala opšta saglasnost za ovaj amandman, za ove sudske jedinice, što nije sporno i za podršku. Isto tako, mislim da treba dobro obratiti pažnju i na one amandmane gde nisu baš sve poslaničke grupe uložile, a isto tako postoji jasna i jaka argumentacija.Gospodine ministre, na mnogo mesta u mišljenju Vlade dali ste sledeće obrazloženje da se Predlog zakona zasniva na analizi rada osnovnih sudova, prosečnim godišnjim prilivom predmeta, kriterijuma geografske udaljenosti i razvijenosti putne mreže, broju stanovnika, tradiciji kao i realnim potrebama građana za sudskom zaštitom. Naravno, sve to imajući u vidu da treba obezbediti, odnosno, poštovanje prava na pravično suđenje i prava na suđenje u razumnom roku, bolju organizaciju rada i smanjenje troškova pravosuđa, ujednačavanje sudske praske i ostvarivanje ravnopravnosti građana kao i podizanja kvaliteta sudskih odluka.Veoma respektujem ovo obrazloženje i mislim da je logično da onaj ko uredi pravosudni sistem da ima ove kriterijume. Dakle, nijedan ne dovodim u pitanje, ali želim da vas, gospodine ministre, podsetim da ja kao građanin, kao laik, dakle iz ugla građana posmatram ovo, ne sme da se, kako bih rekao prenebretne najvažniji kriterijum - da li je sud dostupan građanima na najlakši mogući način.?Ovo

To bi bila prava stvar. Naravno, vi ćete mi odmah reći - jeste ali ko će to da plati itd. Dakle, to imam u vidu, ali i vi uz ove kriterijume, mislim da treba da još jednom pogledate, za mene najvažniji kriterijum dostupnost suda građanima.Prošli

to je jedan poseban društveni fenomen koji okuplja obrazovane ljude, sudije, advokate i da ne nabrajam dalje. Odlaskom odatle, naravno, prazni se sredina a onda je pritisak na Beograd, Kragujevac, Niš itd.Dakle, itd.Dakle, uvažavam ove argumente, veoma ih poštujem, a iz ovog razloga o kome sam sad govorio i ponavljam meni kao građaninu najvažnije je koliko mi je dostupan sud, kako mogu do njega najpre, najlakše da stignem, da dođem, da bi ostvario ono vrhunsko pravo - pravo na sudsku zaštitu. Iz tih razloga ima dosta amandmana koje smo predložili, u smislu i podrške vašim strateškim kriterijuma, ali istovremeno da vas upozorimo da još jednom pogledate i to je bio povod da govorim, kada je u pitanju amandman Odbora,

Vaše obrazloženje na moje pitanje u načelnoj raspravi – kakva je razlika između suda sada, osnovnog i sudske jedinice je bio da nema osim administrativnog rukovođenja, osim pretećih službi itd. To je meni dovoljan argument da je građanima svejedno da li je sudska jedinica ili je osnovni sud.Govorim iz ugla građana. iz ugla građana. Kladovo ima sudsku jedinicu ok. Šteta je što na Odboru nije, recimo, izašao je predlog da Apatin ima sudsku jedinicu, za to ima uslove. Radi se o pograničnoj opštini, velikoj opštini, 30.000 stanovnika itd. Za Sopot i Barajevo, kada sam predložio osnovni sud, imao sam u vidu uz vašu pohvalu, baš prema vama, kada ste onaj famozni Drugi osnovni sud

apsolutna podrška.Zašto smo upozorili za osnovni sud? Zato što taj Osnovni sud Mladenovac, Sopot, Barajevo ima preko 100.000 stanovnika. Ponovo će da bude glomazan. Ima oko 800 i nešto kvadratnih kilometara. To su bili razlozi. Inače, uz vaše obrazloženje da osnovni je sud i sudska jedinica da ne kažem potpuno isto, ne računajući način rukovođenja zadovoljava to, iako mislim da treba vratiti na onu jednu rečenicu iz vašeg izlaganja i mog podsećanja u načelnoj raspravi, treba pratiti ovu mrežu i odmah reagovati tamo gde je to glomazno, gde je veliko, da se i dalje smanjuje itd.Upravo iz tih razloga, uz ove koji su već prihvaćeni u amandmanu Odbora, dakle, geografske udaljenosti, razvijenosti putne mreže, itd. da ne ponavljam, zato smo smatrali i smatramo i sada da treba još jednom da pogledate i potrebu da Nova Varoš ima sudsku jedinicu, jer se radi o ogromnom prostranstvu, nerazvijenoj opštini, brdsko-planinskoj opštini. Iz ugla kako građanin da dođe do suda, Guča, Lučani, ne samo Guča nego Guča – Lučani, kao teritorija. U celini opet sa sličnom konfiguracijom. I da ne nabrajam one male sredine Boljevac, Svrljig, Ljig itd. o kome sam malopre govorio.Dakle, želim da ponovim da smo potpuno saglasni sa ovim amandmanom Odbra, ali da mislimo da ima prostora da još jednom bez obzira što nije postojala opšta saglasnost svih poslaničkih grupa, još jednom pogledate svaki od ovih amandmana, sve sa osnovnim ciljem, ispoštovati kriterijume. Ali, dajte da još jednom vidimo da li smo učinili sve da taj sud bude dostupan građaninu, a ponavljam, to nam je najvažnije. Hvala. meri.Nažalost, u Srbiji već nekoliko decenija postoji tendencija opadanja broja stanovnika. prvih stvari koja se oseća kao posledica tog opadanja broja i starenja stanovništva jeste gašenje škola.Kada pogledate i ozbiljno sagledate tu celu statistiku koju je radilo duži niz godina Ministarstvo prosvete, videćete da u velikom broju koji se meri stotinama naseljenih mesta u Srbiji, škole više ne rade. Iz godine u godinu se te škole gase.Možemo da složimo oko podatka da je škola kao jedna od temeljnih institucija izuzetno bitna za jedno mesto, ali takođe ćemo se složiti oko činjenice da ako nema dovoljno korisnika njenih usluga u jednom mestu, da nema potrebe ni za školom. Dao sam ovo kratko poređenje da bih približio i poređenje vezano, nažalost i za pravosuđe i za sudsku mrežu.Hvala mrežu.Hvala na pitanju koje ste postavili iz ugla običnog građanina, laika – da li će mu pravda ili sud biti dostupni? Hoće. Tamo gde nema dovoljno predmeta, dovoljno resursa da postoji sudska jedinica ili osnovni sud, biće organizovani sudijski dani. To je ono što je bitno da znaju i građani Lučana, odnosno Guče i građani Apatina i još nekih naseljenih mesta koja su ovde pomenuta. Ako da Bog pa u jednom trenutku oživi privreda tih mesta, uveren sam da će država smoći snage i resursa da osnuje sudsku jedinicu ili osnovni sud u tim mestima. Izvinjavam se na prekoračenom vremenu.

Za ovaj amandman koji su podržali neće biti u prilici da glasaju zato što amandman je predložio odbor. Predstavnik Vlade je prihvatio to, a Odbor za ustavna pitanja se izjasnio da je u skladu sa ustavnim i pravnim sistemom i postao je sastavni deo Predloga zakona. Znači, celokupna diskusija u vezi toga je bespredmetna, kada se gleda iz tog ugla.Kada se gleda iz drugog ugla vidimo, a to ćemo videti i kada budemo razmatrali sledeći amandman koji je između ostalog podnela poslanička grupa JS, između ostalog i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, gde osim jedne tehničke greške koja se krila u tom amandmanu, a koja je ispravljana amandmanom odbora jer su zaboravili da poprave tačku koja se tiče Kragujevca i da izbace iz Kragujevca a da stave kod Aranđelovca, jedina druga intervencija je u pogledu sudske jedinice u Kovačici. Sve ostalo je praktično identičan amandman.Čudno

gospodin Petrović je predsednik odbora, da upravo samo taj amandman bude usvojen. Apelujem da ipak do kraja današnje rasprave svi mi narodni poslanici još uvek porazmislimo, pročitamo i druge amandmane. Ima dobrih amandmana i u onim amandmanima koji trenutno nisu prihvaćeni od strane Vlade ili koji nisu prihvaćeni od strane odbora, ali postoji mogućnost da se ubedimo do trenutka glasanja još neki dobar amandman prihvatimo. Mislim da to ne treba ni na koji način gledati loše. Svi mi želimo da bolje funkcioniše pravosuđe.Ovde sam pomenuo pitanje sudske jedinice kad već ne može da se sud u Kovinu osnuje, bar bar sudska jedinica. Mi ćemo biti i u nelogičnoj situaciji da kolege advokati iz Kovina, koji se trenutno upisuju u Advokatsku komoru Vojvodine, praktično se sude kod svog Osnovnog suda u Smederevu. Ne, nema nikakvih problema. Siguran sam da će i Osnovni sud u Smederevu kada bude postavljao branioce po služenoj dužnosti imati u vidu celokupno područje, pa će i advokate iz Advokatske komore Vojvodine, sa područja Kovina da isto postavljaju tu.Međutim, mislim da je veći problem onaj o kome sam pričao, a to je za boljim i efikasnijim radom i saradnjom policijske uprave, tužilaštva i svih onih koji imaju određene nadležnosti naročito i u pogledu uspešnog sprovođenja novog Zakonika o krivičnom postupku, pre svega govorim o Zakoniku o krivičnom postupku, a onda i svemu ostalom.Opet moram da kažem da smo donekle bili hendikepirani u radu Odbora za pravosuđe jer Odbor za pravosuđe je danas izašao sa jednim brojem amandmana. Nismo imali situaciju da Odbor za pravosuđe razmotri amandmane svih narodnih poslanika, da vidimo šta će Odbor za pravosuđe da uradi i da na vreme ukoliko je potrebno

Onaj ko eventualno nije bio na Odboru za pravosuđe ili ko nije član Odbora za pravosuđe neće biti u prilici da iznese svoj stav u pogledu tih amandmana, a imamo situaciju da npr. u članu 4. koji kada bude stigao na red neće biti mogućnosti ni ispravka da se podnese od strane odbora, da samo Viši sud u Beogradu je nadležan da sudi sporove o autorskim i srodnim pravima. Trenutno postoji mogućnost da se popravi, da se da ispravka dok ne stignemo dotle. Kada stignemo dotle neće biti mogućnosti da se da ispravka. Svi drugi Svi drugi viši sudovi, osim Višeg suda u Beogradu, ne mogu da sude autorska prava. Viši sud u Novom Sadu, Viši sud u Nišu, govorim o većim mestima gde je kadrovska osposobljenost nešto bolja, neće moći da sude. Ne samo to, nego u pogledu odlučivanja o zabrani rasturanja štampe i nekih drugih stvari.U tom smislu,

Ne govori se više o stvarno i mesno nadležnim sudovima kako je bilo u Predlogu zakona. Ili je greška bila u zakona pa je navođeno stvarno i mesno ili smo propustili stvarno i mesno ovde. Ima nekih stvari gde se menjaju i stvarne nadležnosti. Da li to treba ili ne treba? Ovog trenutka pokušavam da podvučem sve ono što je u predlogu amandmana odbora, da nam se ne desi da nismo videli i prošla greška jer to će se primenjivati od 01. januara, a u pogledu čl. 14. i 15. govoriću kada to stigne na red, jer tu nema principijelnosti u odnosu na čl. 14. i 15. Različiti su stavovi. To ne može.

su usvojeni amandmani poslaničkog kluba JS na član 3. zakona.Moram da kažem zbog javnosti da je odbor kada je dao ovaj amandman imao u vidu i mnoge amandmane drugih poslanika iz drugih poslaničkih grupa koji su pojedinačno

u ovakvom sadržaju imao u vidu celu Srbiju da nismo hteli da budemo lokal patriote pa da samo se sa amandmanima obraćamo ministarstvu i Narodnoj skupštini sa onih mesta odakle imamo poslanike. Jedinstvena Srbija odnosno poslanički klub nema poslanike ni iz opštine Rača, ni Bogatić, Kovačica

da poboljšamo tekst zakona. Nadam se da će ministarstvo sagledavajući sve diskusije koje će doći i posle ove moje za druge predloge i amandmane naći opravdanje da još neke

Činjenica je da sam o amandmanima koje sam podneo govorio i ovde u plenarnom delu, plenarnom zasedanju, kada je bilo govora u raspravi u načelima. načelima. Sve je to nabrojano i ja sam očekivao - za muzikalnog je i komarac je muzika, a kada je bila rasprava na Odboru za pravosuđe, isto, čak načelna rasprava u vezi svih predloženih rešenja sam diskutovao i skrenuo pažnju šta bi trebalo učiniti. Ovde sam davao i konkretne primere, da treba ispraviti član 14, da se ne desi da gospodina Milenkovića, predsednika Apelacionog suda u Beogradu, biramo za veliki odmor, odnosno na nedelju dana.Dobro je što je praktično usvojen moj amandman, istina u drugom obliku i što neće doći do ponovnog izbora ljudi koji su izabrani, istina, drugačije se postupa u odnosu na tužioce koji su izabrani, odnosno ne prihvata se isti stav. Kada je moj amandman na član 14. odbijen, jedna argumentacija je bila, a na sednici Odbora, kada je usvojen amandman, data je argumentacija suprotna argumentaciji Vlade. Naime, Vlada je rekla – nije potrebno da se popravlja član 14. stav 4. jer, Bože moj, izvršen je izbor, znači stav 5. popravlja taj stav 4, a kasnije se utvrdilo na Odboru da treba da se popravi. Pa sad, ne može - pola riba, pola devojka. Ili treba ili ne treba da se popravi.(Predsedavajući: Vreme.)U svakom slučaju, ja smatram da sam bio u pravu ne samo kod tog amandmana, nego i kod mnogih drugih amandmana. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova,

rasprave o tome što je Ministarstvo prihvatilo. Na tome smo im zahvalni i Odbor je, hoću samo da pomognem, jedinstveno to radio. Nije istina da je amandman usvojen na osnovu predloga samo jedne poslaničke grupe. Imam kao primer amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Tanja Radovanović i Milan Kovačević. Taj amandman je takođe ugrađen u ovaj amandman koji je Odbor predložio i koji je usvojen. Ima takvih amandmana, različitih, političkih, ovde poslaničkih grupa, više poslanika, tako da, prosto zbog javnosti ponavljam da ovo nije istina što je izneto i ne vidim smisao rasprave post festum kada je Ministarstvo prihvatilo amandman.

sam u ime naše poslaničke grupe, u raspravi u načelu rekao da smo mi pokušali zaista sa sa apsolutno objektivnog stanovišta da pogledamo teritoriju cele Srbije i amandman koji smo mi podneli ne tiče se uopšte opština, mesta ili gradova iz kojih smo mi, kao narodni predstavnici u parlamentu, zastupljeni. Očekivao sam u ovoj raspravi da proradi lokal patriotizam, da se svako zalaže isključivo za svoje mesto i da ne gleda kroz prizmu objektivnosti i dosadašnji ton diskusije uvaženih kolega je najčešće to i pokazivao.Ono što je dobro, to je da je Odbor za pravosuđe predložio ovakav amandman, da je ministar imao sluha i moram da kažem da je delimično ovim prihvaćen i amandman naše poslaničke grupe, jer smo mi smatrali da dosadašnji Opštinski sud u Varvarinu treba da ostane kao sudska jedinica za opštine Ćićevac i Varvarin i dali smo detaljno obrazloženje u predlogu amandmana i to je nešto što ohrabruje.U daljoj diskusiji, kada dođu naši amandmani na dnevni red, ja ću se izjasniti o njima i dati obrazloženje, s tim što bih zaista rekao, javnosti radi, da nije bio lak posao ni radne grupe ni Ministarstva. Ako bismo danas slušali narodne poslanike i analizirali ko se za šta zalaže, uopšte ne bismo mogli da nađemo i da dođemo do nekih jedinstvenih zaključaka, jer čini mi se da bi razlike bile veće nego u predlogu ove sudske mreže.Takođe, mislim da treba imati na umu i da će skoro početi rad sudskih notara, da će oni obavljati značajan deo poslova iz sadašnje sudske nadležnosti, da će postojati i sudski dani i to je nešto što će sigurno ove disproporcije i ovaj loš utisak kada neka neka opština ili mesto izgubi sud ili sudsku jedinicu, što će možda na neki način ublažiti.Zbog toga će naša poslanička grupa, kada budemo dalje obrazlagali naše amandmane, amandmane, služiti se ne lokal patriotizmom i nećemo se obraćati samo biračima koje mi predstavljamo u Narodnoj skupštini, već ćemo zaista pokušati da sasvim objektivno pogledamo teritoriju cele Srbije i da hladne glave damo najbolje predloge. Hvala. Srđan Miković, replika na izlaganje narodnog poslanika Maje Gojković. Izvolite. **Srđan Miković** Ono što sam govorio je apsolutna istina, možemo da se uverimo. Evo, da pročitamo

Predloga zakona na identičan način kako je to predloženo amandmanom Odbora. Istina, zaboravljeno je da se izvrši intervencija u tački 26. zato što Osnovni sud u Kragujevcu ne može da bude i za teritoriju opštine Rača ukoliko to prelazi za Osnovni sud u Aranđelovcu. Jedina praktično intervencija u odnosu na taj amandman je uvođenje sudske jedinice u Kovačici, ništa drugo. Kad govorim, trudim se da nikad ne izgovorim neistinu. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, poštovani predsedavajući, pitali ste - zašto je ovaj amandman Odbora izazvao ovoliko rasprave? Zato što se verovatno mnogi od nas posle neće javljati po svojim amandmanima, kao što neću ni ja, jer je ovaj amandman Odbora upravo uspeo da objedini jedan znatan broj amandmana koje smo podneli i da izađe u susret građanima i potrebi građana da ostvare pravo na pravdu i pravosuđe i sve ono što ih u toj u toj oblasti muči, na najbolji način.Nije bilo lako naći najadekvatnija rešenja, ali pozdravljamo ovu pozitivnu nameru i zahvaljujemo se, ja pre svega u ime građana opštine Bogatić, jer je na ovaj način i moj amandman, po kom se kasnije neću javljati više da ga obrazlažem, upravo usvojen i postao sastavni deo zakona. Hvala lepo.

ranije kada sam govorio o amandmanima – dobro je to što smo neke četiri sudske jedinice, koje su postojale do današnjeg dana, uspeli da očuvamo i da se izborimo da one postoje i dalje.Ono što ne valja, to je što 40 sudskih jedinica se ipak ukida. Ne mogu da budem zadovoljan do kraja amandmanom Odbora, jer amandman Odbora rešava pitanje Ćuprije, Kovačice, Varvarina, Bogatića, ali ne rešava pitanje 40 opština u kojima se ukidaju sudske jedinice.Da li je ovaj amandman donet na ovaj ili onaj način, to mi narodni poslanici dobro znamo, mi koji smo bili na Odboru i mi koji učestvujemo u skupštinskom radu godinama. Kolega Petar Petrović, koji je predsednik Odbora, i poslanička grupa Jedinstvene Srbije, koja je praktično podnela skoro identičan amandman ili sličan amandman, je uspela da izlobira kod Vlade da ovaj amandman bude prihvaćen. Zato je takav amandman bio prihvaćen i na Odboru. Da je na Odboru bilo mogućnosti ono što je tražila opozicija da budu i druge opštine uvršćene, u smislu da im se daju sudske jedinice, da je vladajuća većina htela, bilo bi i to prihvaćeno, ali to prosto nije htela i to nije bilo prihvaćeno.Kakve su mogućnosti Jedinstvene Srbije da ona jedina baš izdejstvuje kod Vlade da se tako nešto desi, to ostaje svakome od nas da tumačimo. Ali, fakat jeste da su sve ove sudske jedinice koje se uvode baš nabrojane i u amandmanu Jedinstvene Srbije koji je Jedinstvena Srbija kada i ostali narodni poslanici drugih 60 amandmana. Dakle, na ovaj član ima 60 amandmana, praktično ovo je prihvaćeno, a drugo nije prihvaćeno i nadam se da ćemo neki idući put uspeti i mi na neki način da ubedimo Vladu da prihvati naše stavove. Hvala

radi.Istina jeste da je amandman poslaničke grupe Jedinstvena Srbija tražio da se reši pitanje Aranđelovca, Kruševca, Paraćina i Šapca. Međutim, uopšte se u tom amandmanu ne govori o Kovačici, a amandmanom Odbora je rešeno i pitanje Kovačice. Time su i Odbor i Vlada pokazali jedan jasan odnos prema jednoj sredina koja je više nacionalna, gde vi imate da je Kovačica tipičan primer, je Kovačica u stvari Vojvodina u malom ili Srbija u malom, gde žive različiti pripadnici nacionalnih zajednica. Vi imate jedno mesto u kome glavnom govore Mađari, u jednom govore uglavnom Rumuni, a ima dosta i Roma i drugih nacionalnih zajednica. Ovaj amandman Ovaj amandman jeste odgovornost prema različitostima u Srbiji i prema realnim potrebama Republike Srbije.Neću da se javljam kasnije po drugim amandmanima, ali sam

Kovačice i građanima gde jesu koncentrisane manjine da ovo iznesem kao jedan argument koji je suprotan tome da su usvojeni samo amandmani Jedinstvene Srbije. Dakle, amandman je mnogo širi i sagledava stvari u jednom sasvim drugačijem kontekstu. Hvala.

Bio sam prisutan i na Odboru i slušao sam raspravu koja je bila konstruktivna i dobra. Vidim i ovde kako ide rasprava i želim samo da iznesem par svojih zapažanja.Ne slažem se sa tim da ako postoji sudska jedinica ili osnovni sud u nekoj maloj opštini da će se onda tu sačuvati život, ostati ljudi da žive jer ostaju neki intelektualci itd. Kao da svi ne znamo šta se dešavalo poslednjih 50 godina u Srbiji. Kao da ne znamo kakve su bile migracije. Kao da ne znamo zašto se narod iseljavao iz tih mesta i zašto nešto što je nekada bila tradicija postojanja, recimo, nekog suda, škole ili ambulante, bolnice, danas više nema potrebe za postojanje, nažalost, tih institucija države u tim mestima, jer one postaju opterećenje i preskupe su za državu. Zbog toga uostalom i radimo ovu reformu pravosuđa, jer Srbija nije danas ista kao što je bila pre 20, 30 ili 50 godina.

Srpske akademije nauka i umetnosti o situaciji u našim selima. Samo ću reći jedan podatak. Nekoliko stotina hiljada, dvesta ili trista hiljada, tada sam imao tačan podatak, imam ga negde, nisam znao da će ovako ići rasprava pa da ga donesem ponovo, ali mi imamo u srpskim selima oko koji su stariji od 50 godina. Znači, momaka koji su stariji od 50 godina, koji se nisu oženili i koji nikada nisu uspeli da naprave porodicu. To je stanje u srpskim selima, u srpskim opštinama.Selo Osipaonica u Smederevu je najveće selo u gradu Smederevu. Do pre 20 godina je imalo pet odeljenja osnovne škole, a sada jedva skupi za jedno odeljenje, a i dalje je najveće selo i dalje je najveće selo u opštini i jedno od najvećih u Srbiji. Ako niste znali, sigurno je u 20 najvećih sela u Srbiji. To je situacija u Srbiji.Mi sada ovde politikanski – dajte da ovde bude jedinica, samo iz nekih razloga da nas vide građani u našim mestima da govorimo o tome. Meni niko ne može da objasni da je Pančevcima lakše da idu u Novi Sad nego u Beograd ili da je Kovincima lakše da idu u Pančevo nego u Smederevo da traže pravdu na sudu. Znate li koliko Kovinaca radi u Smederevu, u privrednim društvima u Smederevu? Jedno pola stanovništva sigurno.

u firmama u Smederevu. Siguran sam da je stanovnicima Mirijeva teže da dođu do osnovnog suda koji je nadležan za njih, nego Kovincima u Smederevo. Sigurno im je teže i sigurno im je potrebno više vremena i novca da dođu do toga.Ono što je po meni problem u našem pravosuđu, i to sam rekao kada sam govorio o ovom setu zakona, to je efikasnost. Građani očekuju da ti sudovi budu efikasniji, im pravda bude dostupna, brža i da se brže rešavaju predmeti. Dajte da završimo ovaj posao dalje. Čeka nas otvaranje poglavlja 2324 što se tiče reforme pravosuđa i posle toga pristup Srbije EU i da već jednom krenemo sa tom reformom pravosuđa na pravi način, jer svi znamo kako je bilo prethodnih godina i koliko smo problema sa tim imali.Ovo je prvi korak, ali posle toga je mnogo važnije, i apelovao bih na ministra i na sve u Ministarstvu da i o tome, kao i mi narodni poslanici, počnu da vode računa, kako ti isti sudovi rade, koliko su brzi, efikasni i koliko brzo rešavaju probleme naših građana. Zahvaljujem se. **Žarko Korać** Zahvaljujem se.Reč ima Judita Popović. Hvala vam, gospodine potpredsedniče.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, bila sam na tom Odboru za pravosuđe i naravno da sam glasala za ovaj amandman, s obzirom

Kovačici.Međutim, ovaj amandman u stvari govori kako se teška rovovska borba vodila oko svih ovih osnovnih sudova i sudskih jedinica koji se sada ovim novim predlogom zakona stvaraju.Htela bih samo da podsetim, 2008. godine, kada se započelo sa reformom pravosuđa, Srbija je imala 34 sudije na 100.000 stanovnika, što je otprilike bilo duplo više od evropskog standarda. Što se geografske lokacije sudova tiče, Srbija je i tu u suštini imala otprilike dva puta više sudova nego što to evropski standard nalaže. I tada je tom reformom pravosuđa predviđeno i u stvari osnovano 34 osnovna suda i 102 sudske jedinice.To znači otprilike to da se umesto 138 opštinskih sudova pojavilo 34 osnovnih sudova i 102 sudske jedinice. Dakle, otprilike brojno stanje brojno stanje mesta gde su građani ove države imali prilike da stignu do neke vrste borbe za svoja prava pred sudovima sačuvala.Međutim, sačuvala.Međutim, ovim novim predlogom zakona, dešava se to da vi u stvari povećate broj osnovnih sudova sa 34 na 66, faktički udvostručujete, a pri tom smanjujete broj sudskih jedinica sa 45 sudskih jedinica manje je predviđeno ovim predlogom zakona. Faktički vi sada imate manje sudskih jedinica i kada sve to saberemo, otprilike imamo tu negde 92 92 geografske lokacije šta osnovnih sudova, šta sudskih jedinica.Dakle, to je interesantno iz tog razloga, jer ste vi u međuvremenu ostavili, odnosno vi forsirate broj sudija, kao što je to bilo zatečeno stanje 2008. godine. To znači, da se vi vraćate na one pozicije pre početka reforme pravosuđa i to znači da se, u nekim delovima, dakle i ovog predloga zakona kosite i suprotstavljate tim evropskim standardima. Vi faktički sada imate onaj broj sudija koje ste imali 2008, 2009. godine, a pri tom imate manji broj osnovnih sudova i imate manji broj sudskih jedinica. Tu postoji jedan problem, da li hoćemo ili nećemo te evropske standarde ili ćemo do kraja te standarde da poštujemo i da se zalažemo za njih, ili ili ne.Zaista se slažem sa tim da time što će neka opština ili grad u Srbiji dobiti osnovni sud ili sudsku jedinicu, time oni ne dobijaju šansu za neki prosperitet ekonomski ili kulturni, ili šta god. To nije dovoljno. Dakle, nije dovoljno samo da postoji neki sud ili sudska jedinica. Međutim, problem je u tome, kada vi se zalažete za smanjenje troškova, pozivate se na neracionalno trošenje sredstava zbog svih tih sudskih jedinica, vi smanjujete broj sudskih jedinica, povećavate broj osnovnih sudova, pri tom, povećate broj sudija. Tu prosto postoji neka neravnoteža i jedna kategorija sa drugom dolazi u neku vrstu kolizije.Interesantno je i to recimo, da od 45 sudskih jedinica koje ukidate, faktički 19 sudskih jedinica ukidate na teritoriji Vojvodine. Sada vraćate jednu sudsku jedinicu, to je Kovačica. To bi bilo u redu, bar eto nešto vraćate. Međutim, u čemu je tu problem? Problem je u tome što recimo, vi sada kada pogledate ovaj član 3, vi više nećete imati sudsku jedinicu u Baču i u Bačkoj Palanci, nećete imati recimo u Plandištu, u Novoj Crnji, u Čoki,

19 je, odnosno sada već 18 na teritoriji Vojvodine.To govori o nekim čudnim kriterijumima kada se misli na utvrđivanje potrebe neke opštine, nekog grada za sudskom jedinicom, odnosno za osnovnim sudom. Da li je upravu Vojvodina ta koja je najveći problem oko tih opština, odnosno gradova koji na ovaj način će na neki način ostati uskraćeni za sudskom jedinicom, odnosno osnovnim sudom?Mi nemamo problem oko podržavanja ideje da se da se teritorijalna geografska lokacija sudova uskladi sa evropskim standardima. To zaista ne možemo da mimoiđemo. Međutim, problem je kada se ta reforma negde zaustavi, samo recimo na ovom delu, kao što je smanjivanje broja sudskih jedinica.Problem jedinica.Problem je i sa ovom reformom koja nastavlja započetu iz 2008. i 2009. godine, što nekako ne pojašnjava kriterijume i u kontinuitetu nastavlja neka loša rešenja, a da pri tom previđa dobra rešenja na kojima bi mogla da gradi i jasniju reformu, što se tiče pravosuđa.Mi jesmo podneli amandman, u pogledu sudske jedinice koja je sada na Odboru za pravosuđe uvrštena, u geografske lokacije sudova, a na Odboru za pravosuđe je, u stvari predloženo, a vi ste to prihvatili kao sastavni deo zakona.Dobro je što bar ponekad se slušaju poslanici, i Odboru za pravosuđe i ovde u parlamentu na plenarnoj sednici, i dobro je što ponekad pronalazite razlog da i usvojite neki, bar deo amandmana.U svakom slučaju ostaje nejasno zašto ste upravo odlučili za ova mesta, da ih nagradite sa tim sudskim jedinicama, jer bukvalno se, u stvari te sudske jedinice sada tretiraju kao neka vrsta nagrade, odnosno neka vrsta političkih poena za one koji su se borili da te sudske jedinice se formiraju u nekim mestima koja su politički bitna za određene stranke, odnosno određene poslanike.Mi se uvek protivimo toj vrsti, pisanja zakona, izmena zakona i uopšte donošenja zakona, jer u tom slučaju se ne radi o nekoj nekoj kvalitetnoj izmeni, nego se radi o nekim političkim interesima i prostoj nagodbi. **Žarko Korać** Zahvaljujem se.Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, zaista je rečeno dosta toga, na šta bih se osvrnu, pa ću se potruditi poštujući vreme, kažem ono što je najbitnije.Vrlo najbitnije.Vrlo je upitno u ovoj oblasti šta znači evropski standard. Mogu da se složim sa onim što je ovde izrečeno, da 34 sudija na 100.000 stanovnika jeste više od nekog zapadno-evropskog da je recimo u Hrvatskoj ta brojka 38, u Sloveniji 41 sudija na 100.000 stanovnika. Da li se oni, koje su države članice EU ne uklapaju u evropske standarde? Ne. Jednostavno je razlika u tome šta je sudija u Srbiji, Hrvatskoj ili Sloveniji, a šta recimo u Španiji. Jer, jednog sudiju u Španiji prati 10 sudijskih pomoćnika i administrativnih radnika, kod nas jedva troje. Dakle, oni imaju manje sudija, ali više administrativaca. To je razlika koja postoji između ta dva sistema. Nije slučajno što sam uzeo ove tri države, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju, zato što su izašle iz jednog pravnog, jednog pravosudnog sistema pre deceniju i po, pre dve decenije.Tu nam se koncept razlikuje. Slovenija, koja je gotovo deceniju članica Unije, tu proporciju ne menja, tako da se ovde i te kako neka vrsta standarda uspostavljena, odnosno koja je u kontinuitetu postoji u ovom delu Evrope, ona se poštuje. Evropa to prihvata. Ne možete sve da svedete na brojku. Rečeno je, pretpostavljam da je više nepažnjom, da ostaje recimo Bačka Palanka bez sudske jedinice, ali ona dobija sud.Daću

Niste.)Dakle, navedene su neke opštine i statistika kaže, odnosno Predlog zakona kaže da se u njima više neće nalaziti sudska jedinica, sa druge strane statistika to o te kako opravdava. Negde se statistika ne slaže sa tim, ali će ipak postojati sudska jedinica iz nekog drugog razloga. Osvrnuću se na nekoliko opština u kojima je rečeno da se gasi sudska jedinica, a da će doći do organizovanja sudijskih dana. Recimo, opština Sečanj. Ako imate u parnici, odnosno negde se računa da je sudiji potrebno da ima priliv ravan svojoj normi koja mu se postavlja, ako je norma bila ranije u nekom uređenijem periodu 25 predmeta mesečni priliv po sudiji, ja ću dati samo neke podatke koji govore sasvim suprotno.Opština Sečanj, u kojoj kojoj postoji sudska jedinica a predviđeno je da se ugasi i da se organizuju sudijski dani, ima 4,08 predmeta mesečni priliv.

Opština Bač – 3,92 predmeta mesečni priliv. Opština Bački Petrovac – 2,61 predmet mesečni priliv. Beočin, nešto više – 5,92. Srbobran – 5,5;

Hajde da budemo malo racionalni. Da li se mnogo više isplati u takvom jednom mestu organizovati sudijske dane? I te kako.

Javila sam se pre ministra, zato što provejava neistina u nekim stvarima u odnosu na formiranje osnovnih sudova i sudskih jedinica na teritoriji AP Vojvodine. Koliko god puta da iščitavam ovaj zakon, ja ne mogu da vidim i da shvatim o čemu se tu radi, pogotovo pošto sam prisustvovala i današnjoj sednici Odbora za pravosuđe, a mnogi koji nisu daju sebi za pravo da kažu kako se tamo vodila rovovska borba. Nije. Mi smo se usaglasili oko ovog amandmana i u skladu sa tim odlučili da Kovačica dobije sudsku jedinicu. Za to postoje vrlo važni razlozi.Ne vidim da li je tu kolega koji je pokušava da svađa dva naroda koja žive u Vojvodini, ali, to je nemoguće. Uvaženi su i njihovi razlozi gde ima brojčano najviše Slovaka u Kovačici, da je Kovačica dva puta veća od Bačkog Petrovca i da ona, za razliku od Bačkog Petrovca, ima odličnu sudsku zgradu i da je to, zašto ne reći, zaštićen se tiče namere da javnosti uđe u uši da je Vojvodina nešto kažnjena, ne, Vojvodina je kažnjena onim cunamijem iz 2008. godine, onom katastrofom od reforme pravosuđa, zbog čega je čitava Evropa skočila na nas. Dan danas ispravljamo te greške, a tek ćemo videti kada budemo dobijali pravosnažne presude od sudija koje su zbog toga izgubili posao i kada budemo dobijali pravosnažne presude u kojima ćemo videti koliko moramo da isplatimo za tu fantastičnu reformu pravosuđa koju smo imali prilike da gledamo, neko profesionalno, a neko ne.Nije mi jasno kako je Vojvodina sada kažnjena, ako je po onoj reformi pravosuđa, po još uvek važećem zakonu imala osam osnovnih sudova, a po ovom zakonu dobija još sedam novih i sada ima 15 osnovnih sudova.Znači, građani Vojvodine mogu apsolutno da budu zadovoljni da li postoji idealno ili ne postoji idealno, pogotovo kada morate da popravljate katastrofu koju ste imali pre toga i nejasno je kome se šalje poruka da je Vojvodina nešto kažnjena.Nismo imali sud u Bačkoj Palanci po ovom predlogu zakona. U članu 3. o kome sada pričamo, postoji predlog da osnovni sud u Bačkoj Palanci postoji za teritoriju opštine Bač i Bačka Palanka. Nismo imali osnovni sud u Bečeju, a sada ćemo ga imati. Nismo imali osnovni sud u Vrbasu, a sada ćemo ga imati, da ne kažem u Sremu.Ne znam šta je to katastrofalno kada smo imali jedan osnovni sud, a sada ćemo imati i osnovni sud u Rumi

koliko je poboljšano stanje i koliko je sada bliža pravda i koliko je sada moguće i efikasnije i ekonomičnije voditi postupak u cilju interesa građana AP Vojvodine.Prema meni nije jasno, kako slovo zakona se razlikuje od onoga što pojedinci ovde iznose za govornicom. To jednostavno nije istina.

radi se o tome da 19 sudskih jedinica, n a teritoriji Vojvodine se ukida, a sedam novih osnovnih sudova, Vojvodina dobija i to je u redu.I redu.I dalje, vi imate 12 opština ili gradova naseljenih mesta koji neće imati ni te sudske jedinice.Ako ste pažljivo pratili o čemu sam ja govorila, suština je ta da se mi zalažemo da se napokon pojasne stvari oko toga koliko nama je potrebno sudova, geografskih lokacija sudova, koliko nam je potrebno osnovnih sudova i koliko nam je potrebno sudskih jedinica , kao i koliko nam je potrebno sudija.Dakle, tu je onaj osnovni problem oko kojeg se mi stalno raspravljamo i tako kada se o sedištima i područjima razgovaralo 2009. godine, iako je tada povećan broj sudskih jedinica, i faktički svi oni sudovi koji su nekada bili opštinski, osim onih 34, jednostavno su se pretvorile u sudske jedinice, tada je bila ona velika gužva oko toga šta ćemo raditi ukoliko nestanu opštinski sudovi po opštinama i gradovima Srbije.I sada ustvari se dešava to da vi faktički smanjujete broj tih geografskih lokacija, ali pritom ostavljate broj sudija. Ja mislim da ćemo se mi složiti oko toga gospodine ministre, da imamo zajednički interes u tome da se reformiše srpsko pravosuđe.Očigledno, da imamo neki problem oko toga kako ta reforma da se sprovede,

nego prosto mora da se nadogradi na ono što je bilo dobro.Suština je u tome, ne to što sada neka pojedina mesta u Vojvodini nisu dobila sudsku jedinicu,

Lepo je to što je Odbor za pravosuđe napravio amandman kojim su svi zadovoljni za pet slučajeva navedenih tamo, uključujući i slučaj Varvarin za koji sam ja podneo amandman i koji će se raspravljati kasnije.Svakako mogu da se zahvalim kolegama što su imali razumevanja za to što su uvideli da su svi kriterijumi da su svi kriterijumi ispunjeni da Varvarin ima sud, a kamo li sudsku jedinicu, ali je sudska jedinica zahtevana i vraćena. Drago mi je da je to prihvaćeno. Samo ne mogu da shvatim jednu stvar, zbog čega mi koji podnosimo amandman koji ima unutrašnju logiku koji ima svo opravdanje ne bude prihvaćen i zbog čega je potrebna ovolika opsežna akcija svih da bi se nešto što je razumno prihvatilo. Gde je tu osnov parlamentarizma? **Žarko Korać** Za reč se javio dr Janko Veselinović. Izvolite.

značajan broj opština u Vojvodini neće imati mesto za suđenje. To su da podsetim, opštine Bač, Srbobran, Plandište, Sečanj, Nova Crnja, Bački Petrovac,

opština.Sada smo slušali obrazloženje da neke opštine neće imati sud zato što neka druga mesta imaju bolje zgrade i zgrade su im čak pod zaštitom države. Da, čuli smo to od poslanika SNS. Da li je to Da li je to kriterijum kojim se vodio ministar, ili je kriterijum trenutno stanje ko je u tim opštinama na vlasti,

možemo, gospodine ministre, da prihvatimo ovakve činjenice koje se tiču Bačkog Petrovca i drugih opština u Vojvodini. To ipak znači da ste štedeli na čemu ne treba da štedite. To znači da stanovnici, građani opštine Bački Petrovac, i drugih opština, ali posebno Bački Petrovac koji je malopre pomenut, će imati problem sa ostvarivanjem upotrebe jezika i pisma, biće ugrožena tradicija sudovanja u toj opštini koja se nije prekidala stotinama godina. Vi ste to učinili sa ovim, izmeštajući, odnosno ukidajući i sudsku jedinicu u Bačkom Petrovcu.Nije razlog ovoj odluci verovatno, u činjenici što je, kako rekoše, čitava EU skočila na Srbiju zbog toga što je napravila reformu pravosuđa kakva je u prethodnom mandatu Da li ste vi ministre, možda trebali da reagujete na to? U kojoj meri ste vi kroz ove zakone napravili promene koje bi bile drastične izmene tog zakonodavstva koje je bilo usvojeno usvojeno u prethodnom mandatu?Mi smo konstatovali da su te izmene više kozmetičke, osim kod mreže sudova koja je, pre svega, rađena po nekim kriterijumima koji su nama teško objašnjivi. Naravno, zbog Kosovske Mitrovice znamo da je taj zakon trebalo doneti. Čujemo da će i glasanje o ovim zakonima biti pre svih ostalih zakona, ne znamo možda imamo krivu informaciju. Ali, u svakom slučaju, nisu uzeti kriterijumi koji se mogu braniti i sve što na neki način i vi i poslanici vladajuće koalicije, pre svega SNS, pokušavate da kažete u odbranu ovog mreže sudova, ne ide vam u prilog i vrlo je teško objasniti građanima ovih opština koje sam pomenuo.Dakle, više od 40% opština u Vojvodini neće imati ni osnovni sud ni sudsku jedinicu. Možete vi govoriti o restrikcijama, štednjama i svemu ostalom, ali kažite nam ministre, evo vi ste rekli da ste bili u Vrbasu pred izbornu kampanju, da li je tako, pred izbore u Vrbasu, rekli ste da ste posetili sud u Vrbasu, verujem u okviru redovnih aktivnosti, da li je moguće objasniti da su 5700 kilometara napravile vaše kolege na relaciji Beograd – Vrbas, da bi obišle Vrbas baš pred izbornu kampanju i da li se možda sa tim novcem mogao čuvati neki sud u Vojvodini?Usput, nije prikazana kilometraža ni prvog potpredsednika Vlade, ni premijera, pa ni vaše kilometraže nema u izveštaju koji sam dobio sam dobio od nadležnog republičkog organa. Moguće da je vaše putovanje bilo van termina za koji sam ja zahtevao izveštaj od 1. do 13. novembra.U novembra.U svakom slučaju, gospodine ministre, slažem se da treba štedeti, mislim da ovo nije način da se štedi na ovaj način, da se na taj način ugrožava i mogućnost opstanka i života na tim područjima i mogućnost upotrebe jezika i pisma. Hvala. Zahvaljujem se.Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite. dat je jedan neobičan i slikovit primer da su moje kolege pa i ja lično prešle preko pet hiljada kilometara u toku predizborne kampanje, pa da li je tim novcem nešto moglo da se učini za grad, odnosno opštinu u kojoj je bila predizborna kampanja, pa i u oblasti pravosuđa, malo mi čudno zvuči da se partijskim novcem finansira pravosuđe jer kampanju vode političke stranke, ali verovatno, svako negde to posmatra iz svog ugla.Izrečena je jedna stvar za koju smatram da je neistina i to pre

nema svaka sudsku jedinicu ili osnovni sud, ali mesto za suđenje ima i to će ostati tako i u budućnosti dokle god opština postoji.Takođe je izrečena neistina da je planirano vraćanje, odnosno uspostavljanje osnovnih sudova ili sudskih jedinica samo u mestima u kojima je

Želim da verujem da je ova greška izrečena potpunom nepažnjom ili možda neinformisanošću. Imate grad u kome je ukinut osnovno odnosno opštinski sud pre četiri godine, kao što je recimo Ruma, a koliko mi je poznato SNS tamo nije u vlasti ili ako jeste, može to neko i da mi kaže.Predviđeno je da se uspostavi osnovni sud u Senti, nije mi poznato da li je SNS u vlasti u Senti, ali opet mi slim da je u pitanju previd, da ne ređam zaista gradove i opštine gde to nije slučaj i zato sam rekao da verujem da je ovo napravljena jedna greška u čistoj nepažnji ali nikako se niko nije rukovodio tim principom. Šta više, uspostavljanje osnovnog suda u Vrbasu predviđeno je predlogom zakona koji je Vlada prosledila još u aprilu mesecu Narodnoj skupštini. Tada je u Vrbasu na vlasti bila neka druga vladajuća koalicija. Znači, u to vreme kada je Vlada zvanično predložila novi zakon, odnosno novi Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Narodnoj skupštini, u tome se nije promenio.Prema tome, uveren sam da iza ovoga nije stajala nikakva namera, ali činjenice govore upravo ovako kako sam to izneo. Zahvaljujem.

konac i da kažemo o kome zakonu sada raspravljamo, da li onome zakonu koji je povučen iz procedure ili onom zakonu koji je stavljen opet pred narodne poslanike. U tom smislu bi mogli da se vezujemo za dva različita zakona. Dakle, one zakone koje ste povukli iz procedure nisu više u proceduri. Da li je tako?S druge strane, kada sam govorio o opštinama koje neće imati mesta za suđenje, naravno da sam mislio da neće moći da odlaze u sud u svojoj opštini. Pre svega, sam na to mislio. Moguće da nisam bio dovoljno precizan. Evo, sada sam precizan. Dakle, 18 opština u Vojvodini neće imati sud, ni Osnovni sud, ni sudsku jedinicu na teritoriji svoje opštine.Biću veoma precizan kada je u pitanju odlazak u Vrbas i odlazak u kampanju. Dakle, ovo je dokument Vlade Republike Srbije, 5.720 kilometara su prešla službena vozila.

Vlade Republike Srbije da bi njeni ministri išli u kampanju u Vrbas od 1. do 13. novembra ove

ministar u prethodnoj raspravi u načelu rekao sa ponosom da je obišao sud u Vrbasu. Ne zameram mu na tome, ali šta su radile njegove kolege u Vrbasu? Šta su radila dva vozila Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Vrbasu?

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi gospodine ministre, kada pogledamo ovaj amandman, drago mi je da će Kovačica dobiti sudsku jedinicu, jer sam to tražila mojim amandmanom. Međutim, nisam zadovoljna jer će mnoge opštine ostati bez sudske jedinice. U raspravi u načelu sam rekla da 18 opština u Vojvodini neće imati ni sudsku jedinicu i na taj način je oko 350.000 građana Vojvodine dovedeno u težak položaj kada je u pitanju dostupnost pravde.Oni će svi morati da putuju po više desetina kilometara kako bi, na primer, ostvarili pravo na alimentaciju, majke dobile starateljstvom nad detetom, ostvarili pravo na neisplaćene zarade od strane poslodavca ili ostvarili svoje pravo ako su dobili nezakonito otkaz.

proći građani i da će se sav teret donošenja ovog zakona bukvalno svaliti na građane. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je da će to dovesti do institucionalnog propadanja opština.Svi mi rado govorimo o decentralizaciji, o ravnomernom regionalnom razvoju, ali očigledno samo o tome rado govori, a malo na tome Mislim da ovaj zakon ne doprinosi ravnomernom razvoju Srbije. Naprotiv, samo na neki način pospešuje odlazak ljudi iz mesta u kojima su rođeni.Slažem se, o tome je bilo govora, da je nemanje posla najveći razlog za iseljavanje iz nekog grada ili opštine. kada razgovarate sa ljudima, videćete da njima to nije jedini razlog za odlazak iz svojih sredina u velike gradove, već je i to što nemaju adekvatan pristup institucijama, obrazovanju, zdravstvu i pravdi. Vi na neki način stičete utisak da vas je država zaboravila. Država je ta koja treba da stvara uslove da se ne prazne pojedini delovi Srbije. Država je za to najviše odgovorna. Imam utisak da će građani koji žive u ovim opštinama u kojima neće biti sudskih jedinica imati gorak ukus da ih je država negde ostavila na cedilu.Bilo je reči o sudećim danima, ali nigde nisam videla da će biti obaveza da sudećih dana bude u mestima gde nema sudskih jedinica. Imam utisak da je to po sistemu može da bude, a i ne mora. Korać** Reč ima ministar Nikola Selaković. **Nikola Selaković** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, krenuo bih od ovog poslednjeg što je izrečeno. Organizacija sudećih dana ne propisuje se zakonom, već sudskim poslovnikom. To i jeste namera da se u sudskom poslovniku, tamo gde postoji potreba, dakle razlozi celishodnosti i racionalnosti, gde ne postoji sudska jedinica, odnosno osnovni sud, bude organizovano suđenje sudećim danima. Prema tome, činjenica je da će pravda ostati dostupna čak i onim manjim mestima u kojima nije predviđeno da opstanu sudske jedinice ili u kojima nema osnovnog suda, tako da će potrebe građana za ostvarivanjem prava na alimentaciju, na neisplaćene zarade, na dodeljivanje starateljstva nad decom, i te kako biti zadovoljene.Država je ta koja treba da vodi računa o svakom delu svoje teritorije, o svim svojim građanima, a u skladu sa svojim mogućnostima. Nažalost, bili smo svedoci situacije u kojima država u nekim periodima nije vodila računa o gradovima koji imaju i 70, 80, pa i više od 100.000 stanovnika. Čemu je onda mogla da se nada neka manja opština?Pored

građanin svake opštine u Srbiji poželeo da na teritoriji njegove opštine postoji, recimo, aerodrom. Stvar je potpuno nerealna. Zahtev je takav. Jednostavno moramo da stanemo pred neko ogledalo, da spoznamo Srbiju onakvu kakva ona jeste, da prestanemo da živimo u nekom prošlom vremenu u kome je ona bila ekonomski, industrijski, pa ako hoćemo, kulturno, prosvetno, zdravstveno mnogo jača zemlja nego što je to danas, da ne bismo izgubili ono što je mnogo veće, brojnije i značajnije zarad nečega što je manje, a i sam sam neko ko je došao u Beograd iz jedne male opštine. Moramo da budemo maksimalno racionalni.Poštujem svaki zahtev, ali još jednom da pomenem, tamo tamo gde posla za sudije bude, a gde nema ni sudske jedinice ni osnovnog suda, suđenja će biti organizovana, a kroz izmenu sudskog poslovnika, koje je u nadležnosti ministarstva, odnosno ministra, takvu obavezujuću normu ćemo propisati.

ne može da ima aerodrom, ali ja kao neko ko dolazi iz unutrašnjosti i tamo živi, zaista ću se svim snagama boriti za te ljude koji tamo žive.Za mene je nedopustivo da 350.000 građana Vojvodine neće imati adekvatan pristup Znam da nemaju aerodrom, ali mislim da moraju da imaju bar sudsku jedinicu, jer vi znate da se najveći broj građana upravo obraća osnovnim sudovima za zaštitu svojih osnovnih prava.Znam dobro i kakvi su putevi i u Srbiji i Vojvodini i baš zato mi je žao jer ti građani, em će morati da putuju po više desetina kilometara, em će to sve morati da plaćaju. Nisu u pitanju male opštine. Opština Odžaci ima oko 30.000 stanovnika i udaljena je 37 kilometara od Sombora, Beočin, koji ima 25-26 hiljada stanovnika. Zar su to male opštine? Verujte mi, ja ću se boriti i za onu čak i najmanju opštinu i smatram da je država ta koja treba da doprinese da svi mi koji živimo u unutrašnjosti imamo približno jednake uslove za život kao i oni u većim gradovima. Hvala.

sam slušao obrazloženje mojih prethodnika i stekao se utisak iz njihovog izlaganja, posebno iz redova opozicije, da smo oštetili Vojvodinu, odnosno da smo mi u Vojvodini oštećeni.S tim u vezi, moram da kažem da je Vojvodina do sada imala osam osnovnih sudova, a sada ih ima 15. Dakle, taj argument jednostavno ne stoji i ja kao neko ko se zalagao za posebnost Vojvodine i kada su se drugi, koji sada tako žarko brane građane i građanke, kako oni kažu Vojvodine, kad su se drugi zalagali za potpuno derogiranje autonomije Vojvodine, dakle, kao neko ko se principijelno zalagao za prava Vojvodine i ljudi koji tamo žive, moram da kažem da Vojvodina ničim nije ovim predlogom oštećena. Do sada je imala osam sudova od 34 u Srbiji, a sada ima 15 od 66. Dakle, proporcija je ostala ista, jednostavno taj argument ne stoji.Ovde se takođe kukalo kako je ukinuta sudska jedinica u Bačkoj Palanci. Palanci. Nisam doktor prava, nisam ni profesor na Pravnom fakultetu, ali ako se nekome dodeli Osnovni sud u Bačkoj Palanci, svakako da mu prestaje sudska jedinica. Ona mora da nestane da bi nastao osnovni sud. sud. Ne znam šta su hteli time da kažu, da li Bačka Palanka ne treba da ima sud da bi ostala sudska jedinica ili misle da treba da bude i sud i sudska jedinica? Ja ponovo kažem, nisam profesor prava, nisam ni doktorirao, ali mislim da je gotovo nemoguće imati sudsku jedinicu i osnovni sud. Tu je ministar, pa neka me on demantuje ako nešto nisam u pravu.Što se ostalog tiče, mislim da ovo nije kraj i da ukoliko dođe do promena, sve je promenljivo, menja se situacija, menja se broj stanovnika, menja se demografija itd, parlament u Srbiji će i dalje postojati. Ukoliko je došlo do neke greške po broju predmeta, po demografiji, geografiji itd, ukoliko nastanu neke nove okolnosti, a one su moguće, ne verujem da mi nismo sposobni da napravimo izmene i dopune ovog zakona i da ustanovimo neku novu sudsku jedinicu, neki novi sud ukoliko nastanu razlozi po statistici, demografiji, geografiji, tako da to može da se desi u Vojvodini i Srbiji i pri tome, ja koji živim u Vojvodini od rođenja, nemam nikakav utisak da se nešto ogrešilo u položaju Vojvodine.Bojim se da je ovde reč o sledećem, a to je – ja ne priznajem sud, samo svoje partije sud priznajem, sve ostale sudove ne priznajem, pa makar bili i nezavisni. Hvala.

da su prethodnici znali šta je racionalizacija ne bismo došli do ovoga i u stanju pravosuđa, i u ekonomiji i u bilo čemu drugom.Svaka drugom.Svaka grana privrede mora da zna šta znači racionalizacija, da se racionalno ponaša i da tako sprovodi neki plan. Gospodine ministre, nisu baš ovi naivni, kada nešto slažu i ne govore istinu, ima tu malo demagogije, ali o tom-potom. Ne mogu da shvatim one koji kritikuju da je u Pokrajini bili za njihove vladavine osam osnovnih sudova. Danas ima 15.

možete da govorite nešto, ako u svakoj opštini ima sudska jedinica, da ima sudski dan, da će biti u opštini, da će građani u svojoj opštini na sudskom danu, kada bude, dolaze da rešavaju svoje probleme? Ne mogu da shvatim da vi koji ste napravili zlo u pravosuđu, da govorite sad da ovo ne valja što je sada racionalno i što je poboljšano i što se ide ka nekim evropskim vrednostima. Hvala

član 3. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Dragan Marković, Petar Petrović, Nevena Stojanović, Vojislav Vujić, Zoran Vasić i mr Đorđe Kosanić.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu

onoga što je ona predložila prihvaćeno je kao amandman odbora, sa amandmanima drugih poslaničkih grupa.Ovde je bilo govora,

jer niko od poslanika poslaničke grupe JS apsolutno nije razgovarao ni sa kim iz ministarstva, čak smo dobili i posle podnošenja amandmana pohvalu da smo prepoznali određene probleme, što znači da smo vrlo temeljno prišli proučavanju i sagledavanju Predloga zakona o sedištima osnovnih sudova i javnih tužilaštava. Drago nam je da smo uboli problem u sredinu i da je većina naših predloga prihvaćena.Međutim, ono što me pomalo čudi u diskusiji nekih uvaženih koleginica i kolega jeste kada govore o tome zašto u pojedinim opštinama nema sudskih jedinica, kao da nisu čuli šta je gospodin ministar pričao kada je izlagao i izašao sa statističkim podacima koliko ima predmeta u pojedinim opštinama, odnosno sadašnjim sudskim jedinicama.Ako se u nekim sadašnjim sudskim jedinicama priliv parničnih predmeta kreće, ako sam dobro zapamtio, od 1,9 do 5,5 predmeta mesečno, postavlja se pitanje – šta su te sudije u tim sudskim jedinicama uradile, a imaju toliko mali broj predmeta? Govorim vam iz iskustva da u nekim manjim mestima, nažalost,

kao država sa ovim predlogom. Nema Srbija para da plaća nerad. Ne može sudija u Beogradu koji ima 100 predmeta mesečno da radi za 100.000 dinara i sudija u nekom

uvažene koleginice i kolege iz Vojvodine, nemojte samo da pričate o tome da nema sudskih jedinica dovoljno u Vojvodini. Srbija postoji od Dunava i zapadno i južno i istočno. I tamo nema u svim opštinama sudskih jedinica.Molim vas, pa ministar da je hteo da bude ličan, on je mogao da stavi u svojoj rođenoj opštini Nova Varoš sudsku jedinicu ili osnovni sud i da kaže – evo, ja sam zadovoljio tamo svoje građane, svoje komšije, svoje rođake. Ja sam mogao, da sam hteo, da lobiram da kažem ministru – dajte u mom Rekovcu da imamo sudsku jedinicu ili sud, ali nije to urađeno, nisam hteo i zato mislim da je ovaj predlog dobar, da je poslanički

budu dobro obrazloženi, koji su temeljni na statističkim podacima i na nekim drugim podacima i da i tamo bude ako ne osnovni sud, bar sudska jedinica i da koliko toliko popravimo nešto što se loše uradilo pre četiri godine. Hvala.

i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Da li se neko javlja za reč? (Ne.)Na član 3.

u Severno-bačkom okrugu.Prvenstveno želim da govorim o vraćanju osnovnog suda u Bačkoj Topoli za teritoriju Bačke Topole i Mali Iđoš.Predloženim rešenjem u zakonu nije predviđeno preosnivanje osnovnog suda u Bačkoj Topoli, nasuprot činjenici da opština Bačka Topola u većoj meri ispunjava osnovne i dopunske kriterijume na osnovu kojih je izrađen Predlog zakona.Pre reforme pravosuđa 2008. i 2009. godine u opštinskom sudu u Bačkoj Topoli je bilo sistematizovano sedam sudijskim mesta. Bačka Topola ima 33.300 stanovnika, a zajedno sa opštinom Mali Iđoš, područje osnovnog suda u Bačkoj Topoli bi obuhvatilo područje sa 45.350 stanovnika. Pored toga, Predlogom zakona, nažalost, zanemarena je 150 godina duga tradicija suda u Bačkoj Topoli, kao i činjenica da su opštine Bačka Topola i Mali Iđoš višejezične sredine kroz koje prolazi putni Koridor 10.Naravno, sa ovim amandmanom ne želimo da rušimo koncepciju ovog zakona. Želimo da očuvamo one sudove čije je opstajanje racionalno, štaviše neophodno. Tim rešenjem ne bi došao u pitanje ceo koncept reforme pravosuđa, koji je, uistinu, neophodan, već bismo sačuvali one sudove čiji opstanak ima istorijsku i geografsku opravdanost.Mi, poslanici SVM, smatramo da narodni poslanici, pre svega, treba da zastupaju interese građana i birača onih opština, gradova i regije zahvaljujući kojima imaju priliku da budu u Narodnoj skupštini. Pošto ja dolazim iz Pačira, iz opštine Bačke Topole, pre svega, još jednom apelujem na vas, gospodine ministre, da nama, građanima opštine Bačke Topole, izađete u susret i da usvojite ovaj amandman kroz koji tražimo da u Bačkoj Topoli ne bude samo sudske jedinice, nego da se vrati osnovni sud. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Fremond.Reč ima narodni poslanik Laslo Varga. Izvolite. **Laslo Varga** Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, kolege narodni poslanici, ovo je prvi u nizu amandmana SVM. Podneli smo ih ukupno devet, od kojih su pet kojih su pet suštinski, a ostali amandmani prate ove suštinske.Ono što je naš osećaj je, ovako nekoliko sati nakon početka rasprave u pojedinostima, da postoji jedan značajan kontinuitet i jedan značajan diskontinuitet u odnosu na raspravu iz 2008. godine. Sada ću pokušati da objasnim na šta mislim.S jedne strane, ukoliko uporedimo današnju raspravu sa raspravom od pre pet godina, o tome je bilo dosta reči, možemo samo konstatovati da se nastavlja tendencija smanjenja broja pravosudnih institucija u opštinama, odnosno u gradovima Srbije. Dakle, 2008. godine je degradiran jedan značajan broj opštinskih sudova na sudske jedinice, a danas se jedan značajan broj sudskih jedinica ukida, uz to se jedan značajan broj osnovnih sudova reosniva. Ali, ako gledamo zbir zbir osnovnih sudova, odnosno sudskih jedinica koji se ukidaju, onda možemo doći samo da zaključka da 43 opština neće imati pravosudne institucije. To mislim da nije sporno i to je jedna činjenica.S druge strane,

nismo podneli ni jedan amandman kojim smo tražili nešto što je u potpunosti ne realno. Nismo tražili osnivanje sudova ili sudskih jedinica u opštinama sa desetak hiljada stanovnika. Nismo se pozivali ili žalili na oštećenost ili neoštećenost Vojvodine. Mi smo pokušavali da sa argumentima u nekoliko argumentima u nekoliko opština pokušamo ili da se reosnuje sud ili da opstane sudska jedinica.Ono što je svakako diskontinuitet u odnosu na pre pet godina jeste da su dve naše važne inicijative u odnosu na opštinu Bečej i u odnosu na opštinu Senta prihvaćene još prilikom izrade predloga zakona, da u Bečeju i u Senti budu osnovni sudovi reosnivani.S druge strane, ono što je isto diskontinuitet i što nam daje neku nadu da možda neki naš amandman bude prihvaćen jeste činjenica da je putem Odbora za pravosuđe nekoliko opština uspelo da se izbori za sudske jedinice. Dakle, u ovom trenutku to je neki naš neki naš stav.Što se tiče generalno cele reforme ili koncepcije nove mreže sudova, ključno pitanje će biti da li li će ova reforma biti uspešnija ili će biti manje uspešna u odnosu na onu iz 2008. godine. Mislim da će biti izuzetno dragoceno kada se na kraju ove godine napravi presek situacije, da se utvrdi 1. januara broj nerešenih predmeta i to po svim osnovnim sudovima, da bismo bili u prilici da za tri ili četiri godine sve to izanaliziramo i da i mi naše kolege narodni poslanici budu u situaciji da vide da li su bili u pravu kada su predlagali osnivanje novih osnovnih sudova ili sudskih jedinica.Ono što je činjenica to je da u ovoj raspravi u pojedinostima, u ovom procesu koji je prethodio ovoj raspravi, nije prihvaćen ni jedan amandman koji se odnosi na osnivanje nekog novog osnovnog suda. To je činjenica. Dakle, ostaje onoliki broj osnovnih sudova koliko je stajalo u predlogu zakona.Moram reći da nije neko veliko iznenađenje, ali da je svakako razočarenje. Nije iznenađenje zato što je pre nekoliko meseci na sednici Odbora za pravosuđe, to je bilo 21. marta 21. marta 2013. godine. Gospođa Mirjana Ivić, zamenik predsednika Vrhovnog saveta sudstva, pre nego što je nacrt zakona o sedištima i područjima sudova izašao u javnost, je na sednici odbora sa jedne strane rekla da je Vrhovni savet sudstva analizirao broj i strukturu vraćenih sudija, a sa druge strane da će biti 67 osnovnih sudova. To je ona 21. marta ovde u Skupštini rekla. Na kraju se tako i desilo. Doduše, biće jedan osnovni sud manje zbog specifične situacije u Kosovskoj Mitrovici. To mislim da je jedna važna činjenica.S važna je i okolnost da su ipak neki amandmani u odnosu na sudske jedinice prihvaćeni. Dakle, biće četiri novih sudskih jedinica u odnosu na predlog zakona.Ono što je iznenađenje i razočarenje za nas je obrazloženje zbog kojih je najveći deo amandmana odbijen.Naime, moram priznati narodnim poslanicima da nije lak zadatak sa vama, gospodine ministre, tu u parlamentu polemisati, zato što uglavnom sve ono što kažete, zasnivate na argumentima i sve vaše diskusije su izuzetno argumentovane.Ako čovek pročita obrazloženje zbog kojih su neki amandmani odbijeni, mislim da tu nedostaje dosta argumenata. Dosta argumenata u smislu nekih cifara, nekih tačnih podataka. Ukoliko Ukoliko se amandmani ne prihvate zato što Ministarstvo ili Vlada smatra da je predloženo rešenje svrsishodnije, mislim da je to dosta tanko obrazloženje u odnosu na komplikovanost cele ove oblasti o kojoj se radi u ovoj raspravi.Tu bih iskoristio mogućnost da sa jedne strane skrenem pažnju npr. pitanje sudske jedinice u Temerinu. Mi smo podneli taj amandman i obrazložili smo potrebu da ta sudska jedinica opstane zato što su u Temerinu međunacionalni odnosi izuzetno osetljivi.Mogu prihvatiti da ste odbili amandman, ali ukoliko ste odbili amandman, onda ste trebali odbiti amandman na način da ste naše naše argumente sa nekim vašim argumentima stavili van snage, a ne da ste se pozivali na troškove. Jer, ukoliko ukoliko je neracionalno funkcionisanje sudske jedinice u Temerinu zbog troškova, mislim da najmanje tolike troškove za ovu državu predstavljaju međunacionalni incidenti, odnosno posledice kada se ti međunacionalni incidenti dešavaju. To je primer Temerina i primer zašto nismo zadovoljni sa načinom na koji su naši amandmani odbijani.Kolega Fremond je detaljno govorio o Bačkoj Topoli, o našem predlogu da se ponovo osnuje osnovni sud u Bačkoj Topoli. U raspravi u načelu govorio sam o nekim podacima i upoređivao Bačku Topolu sa Malim Iđošem, zajedno sa npr. Dimitrovgradom, Raškom, Ubom, Lebanima, u kojima će postojati osnovni sudovi. Ako čovek pogleda kriterijume, pogleda udaljenost drugog osnovnog suda, broj stanovnika itd, onda u svim ovim slučajevima ima manje argumenata za postojanje osnovnog suda, ili isto toliko, recimo, koliko u odnosu na Bačku Topolu.Na kraju, time bih i zaključio, ali tu ću verovatno u daljoj raspravi i da nastavim, ono što sam u raspravi u načelu rekao ključne naše zamerke se odnose na gornje Potisje, na opštine Adu, Kanjižu, Sentu, Čoku i Novi Kneževac. Tu smo predložili nekoliko alternativa, naših amandmana i mislim da je najminimalnija ta alternativa u kojoj predlažemo dalje postojanje sudske jedinice u Kanjiži. Detaljno sam na Odboru za pravosuđe o tome govorio. Vaš državni sekretar mi je tada da će pogledati i još jednom analizirati pokazatelje. Tamo su kolege glasale o ovom našem amandmanu i sedam poslanika je bilo uzdržano. Praktično, niko nije bio protiv protiv daljeg funkcionisanja sudske jedinice u Kanjiži, i sa apelom da ako u odnosu na druge niste spremni da ponovo razmotrite vaš stav, barem u odnosu na sudsku jedinicu u Kanjiži uradite. Hvala.

Hvala, predsedavajući.Obzirom da se naši amandmani poklapaju sa amandmanima koje je podneo SVM, a odnose se na pojedine sudove u kojima mađarska nacionalna manjina ima značajnu zastupljenost u tim opštinama, želim da izrazim naš stav, stav DS, da gašenje sudova u mestima u kojima žive nacionalne manjine ima posebnu težinu i da ona, naravno, nije samo pitanje opstanka i života na tom području, nego i primene celog korpusa manjinskih prava, a to svakako znači i upotreba jezika i pisma i to ne bilo gde.Dakle, nije sporno da će njima biti pod određenim uslovima omogućena upotreba jezika i pisma i onima koji, recimo, iz Kovačice idu u Beograd ili onima kojima je ukinuta sudska jedinica u nekom mestu gde se pre svega govori mađarski jezik, nego da to znači gašenje nekih institucija koje za te opštine znači život, a vi ste o tome ministre govorili pre nego što ste došli na tu poziciju, da ukidanje sudova znači ukidanje, na neki način, života u tim opštinama.Zbog toga i mi podržavamo amandmane koji su malopre obrazloženi i smatram da biste morali imati više sluha kada su u pitanju mesta u kojima većinu stanovnika čine pripadnici nacionalnih manjina.Na kraju, pošto su nas neki upozoravali da ne govorimo samo o sudovima u Vojvodini, već i sudovima van Vojvodine, jednostavno su ovi amandmani se ticali sudova u Vojvodini, pa smo pretežno govorili o njima i da vam prenesem poruku, uvaženi ministre, zaposlenih u zaposlenih u sudovima u Novom Sadu smeštenih u jednoj zgradi i advokata koji kažu da nemaju mogućnosti da rade efikasno, imajući u vidu da jedan aparat koji proverava da li neko ko ulazi u zgradu kod sebe ima metala ili nema metala, ne radi već gotovo godinu dana. U poslednjih godinu dana, gotovo svake dve nedelje imaju dojavu postavljene bombe, prazne se sudovi, odlažu se ročišta za dva, tri meseca.Da li je moguće da nema sredstava, da li je i tu problem javna nabavka ili nešto drugo? Pitam vas, gospodine ministre, ako je moguće posle pauze da dobijem odgovor na to. Ne znam da li znate za tu činjenicu. To je najveći sud na području Vojvodine, odnosno drugi sud u Srbiji. Hvala.

ljudi iz Kovačice nemaju potrebe da idu u Beograd. Oni imaju ili sudsku jedinicu u Kovačici, ili za određene stvari trebaju da putuju do Pančeva. Verovatno se omakla situacija kolegi koji je pre mene govorio. Čisto bih zbog javnosti

Beograd u tom smislu.Druga stvar jeste zašto je dobro što je vezano Pančevo i Kovačica, jer imate u opštini Pančevo, u tom okrugu, pripadnike različitih nacionalnih zajednica. Imate, recimo, u Dolovu pripadnike koji govore rumunski jezik, imate pripadnike u blizini Pančeva koji govore slovački isto kao i u Kovačici i Padini, i onda je vrlo racionalno da se taj deo teritorije na taj način organizuje da Kovačica dobije sudsku jedinicu, kao što je u amandmanu koji je predložen, kada su u pitanju prekršaji, da zaista na toj teritoriji obezbedimo određenu racionalnost.Ono sa čime mogu da se složim sa vama, to jeste i na čemu moramo svi da poradimo zajedno, to je na razvijanju kapaciteta sudova i uopšte uprave kada su u pitanju suđenja na jezicima nacionalnih manjina. Mi smo imali situaciju u Pančevu da u prošloj vlasti nije mogla jedna istraga da se sprovede

Hvala